i prijeći ćemo na raspravu po dnevnom redu. 10. Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu: 1.1.Prijedlog izmjena i dopuna Financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu

A) Hrvatske vode B) Hrvatske ceste C) Centar za restrukturiranje i prodaju D) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost E) Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka F) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 1.2.Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu (konsolidirano) Predlagateljica je Vlada RH. Kod donošenja izmjena i dopuna državnog proračuna primjenjuju se odredbe članaka 211., 212., 213. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Podsjećam na članak 38. Zakona o proračunu prema kojem sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predložene izmjene i dopune državnog proračuna ne smiju prijeći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna. U tijeku rasprave o izmjenama i dopunama državnog proračuna podneseni se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom izmjena i dopuna državnog proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da su istodobno predložena smanjenja drugih rashoda izdataka u posebnom dijelu S tim u svezi upozoravam da će u saborsku proceduru biti upućeni samo oni amandmani koji su podneseni u skladu sa Zakonom o proračunu. Rok za podnošenje amandmana je do okončanja rasprave. Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije proteka tri dana od dana rasprave. Sada molim zamjenika ministra financija gospodina, odnosno, ispričavam se, ministar je prisutan, Borisa Lalovca da obrazloži Izmjene i dopune prorčana. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, dame i gospodo zastupnici. Danas se pred nama nalaze Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu. Početi ćemo sa makroekonomskim projekcijama koje su puno bolje nego što su bile kada smo sastavljali za 2015. godinu tako da su i u tom dijelu izvršene određene korekcije. Znači bolji makroekonomski uvjeti od očekivanih što se prvenstveno ogleda u rastu BDP od 0,8% u prvom polugodištu 2015. godine. Do sada objavljeni visokofrekventni pokazatelji za 3.-tromjesečje ukazuju za nastavak pozitivnog kretanja gospodarske aktivnosti. S time da je uzimajući i jedno i drugo u obzir izvršena korekcija projiciranog rasta BDP-a sa 0,5% koliko je bilo u planu na 1,1%. Najveće razlike u projekcijama proizlaze iz povoljnijeg kretanja izvoza roba i usluga od ranije očekivanih a znatno odstupanje bilježi se i kod projekcija uvoza roba i usluga. Projekcija potrošnje kućanska i državne potrošnje korigirani su najviše dok su bruto investicije u fiksni kapital ispravljene na niže. Pozitivan doprinos gospodarskom rastu očekuje se od svih komponenti sa rashodovne strane BDP-a pri čemu se doprinos domaće potražnje ipak blago je izrazit u odnosu na neto inozemnu potražnju. Ja bih samo kratko ove pozitivne makroekonomske pokazatelje probao argumentirati sa prvih 6 mjeseci što se događalo u hrvatskoj ekonomiji prvih 6 mjeseci. U prvoj polovici 2015. godine BDP zabilježio je rast od 0,8% u usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine. Inflacija se stabilizirala oko nule te je prosječna stopa inflacije iznosila -0,2% u prvoj polovici ove godine. Industrijska proizvodnja na međugodišnjoj razini rasta 1,4% prema kalendarski prilagođenim indeksima. Također promet u trgovini na malo zabilježio je realni rast od 2,1%. Dobra turistička sezona, najavljena predsezona, također prvo polugodište rast noćenja od 6,2% na međugodišnjoj razini. Također prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 18,7 te je na međugodišnjoj razini smanjena za 2,3%-tna Prvih 6 mjeseci 2015. godine robni izvoz izražen u kunama je zabilježio međugodišnje povećanje od 11,5% dok je istodobno i povećan robni uvoz za 5%. Svi ovi makroekonomski pokazatelji ukazuju da će realno BDP u 2015. biti u 2015. biti negdje 1, 1,1, Vlada je odlučila za 1,1 i znači vrlo konzervativno i već sada na pola godine imamo 0,8%. Znamo da je 3. kvartal također bio dobar i 7. i 8. i 9. mjesec tako da realno očekujemo da će se to i ostvariti. To se vidi zapravo i ogleda se i u prihodima državnog proračuna za 2015. godinu, znači novim planom za 2015. planira se povećanje ukupnih prihoda državnog proračuna sa 106,4 milijarde kuna na 108,2 milijarde kuna, odnosno 1,8 milijardi Bitno je reći da ovo povećanje ovih prihoda ne proizlazi samo iz povećanja poreznih prihoda nego jednim dijelom oko 600, 700 milijuna kuna polazi i zbog evidencije. Znamo da smo prošle godine uvodili mnoge korisnike državnog proračuna pogotovo iz područja znanosti, zdravlja i proširili smo obuhvat državnog proračuna i evidencijski tako da se evidentiraju sada u tom dijelu i njihovi vlastiti prihodi. Negdje oko milijardu kuna, milijardu i 100 milijuna kuna se odnosi na povećanje onih proračunskih prihoda koje dolaze iz sfere poreza. Pa bih kratko obrazložio i njihova povećanja. Znači porezni prihodi prvenstveno zbog PDV-a, povećanje od 750 milijuna kuna izraženije zbog povećane potrošnje od očekivanog. PDV je realno procijenjen. Mi sada već imamo bolja ostvarenja na razini 31.8.. Također puno značajnija ostvarenja nego što smo imali 2014. godine tako da sve mjere koje smo zapravo poduzimali zadnje tri godine ogledaju se u povećanoj i potrošnji ne samo kroz bolju turističku sezonu nego i kroz povećani izvoz, kroz rast industrijske proizvodnje, kroz rast prometa na malo. Također se očekuje, pokazalo je znatno povećanje poreza na dodanu vrijednost. Također poreza na dobit u iznosu od 440 milijuna kuna što se također već ogleda na 31.8. u boljem punjenu poreza na dobit iako smo znate mjeru o reinvestiranoj dobiti donijeli prije 3 godine pokazala se kao pun pogodak za poduzeća jer su ostavljali svoju dobit, investirali su, ostvarivali Također posebni porezi i trošarine povećavaju se za 653 milijuna kuna. One su dijelom i rezultat povećanja koje smo u travnju izvršili korekcijom trošarina na naftne derivate i duhan a drugi dio se ogleda i kroz njihovu povećanu potrošnju. Što se tiče doprinosa smanjuju se za 156 milijuna kuna, prvenstveno najveći dio se, smanjenje od 400 milijuna kuna je zbog manjeg prijenosa iz drugog mirovinskog stupa osiguranja gdje smo gdje smo projicirali da će biti oko negdje 2,2 milijarde kuna. Čini mi se da samo, ili danas smo usvojili taj Zakon o mirovinskom osiguranju gdje se prebacuje iz drugog u prvi stup tako da još ćemo vidjeti kakav će biti pravi efekt ali negdje očekujemo oko milijardu i 800 milijuna kuna. Međutim, to će jednim dijelom kompenzirati zbog povoljnijih kretanja na tržištu rada tako da ukupnog smanjenja tog dijela doprinosa neće biti u punom iznosu zbog manjeg prebacivanja drugog u prvi stup. I to očekujemo, taj dio priljeva negdje oko 11, u 11. mjesecu. I znamo da se taj dio priljeva neće utjecati na deficit mjeren Eurostatom nego isključivo prema cash metodologiji koja je trenutno na primjeni. Također prihodi od imovine povećavaju se radi boljeg ostvarivanja prihoda od koncesija, a to uglavnom bile uplate od koncesija u telekomunikacijskom tržištu. znači novim planom za 2015. godinu planira se povećanje ukupnih rashoda državnog proračuna sa 119 milijardi kuna na 120,7 milijardi milijardi kuna. Također promjena … ne utječe, cjelokupna je 1,7 milijardi kuna, odnosi se i na onaj dio koji se odnosi na vlastite izvore i odnosno ovaj dio evidencijski, a drugi dio i onaj koji utječe na sami deficit. Oni koji utječu na deficit to su prvenstveno povećavanje rashoda za zaposlene, kod Ministarstva unutarnjih poslova za 111 milijuna kuna te Ministarstva znanosti kod njih je također 131 milijun kuna, znači dok su sva ostala ministarstva unutar njihovih planiranih iznosa rashoda za zaposlene. Znamo da su to dva još velika sustava koja su i zadnja ušla zapravo u centralni obračun plaća i zbog svoje kompleksnosti samog tog obračuna, ali efekti se centralnog obračuna plaća vide i u sada realnijim projekcijama odnosno i uštedama, rashodima za zaposlene, a ova dva ministarstva vjerojatno će sljedećih godina upravo doći na onu razinu koju su i trebali kada su bili planirani. Također, kod Ministarstva znanosti su osigurane, ne samo kod Ministarstva znanosti ali najvećim dijelom su osigurani razlika za jubilarne nagrade u Ministarstvu znanosti je to najveći iznos pa samo njega spominjemo od 82 milijuna kuna te 70 milijuna kuna je osigurano za međumjesni prijevoz te 17 milijuna kuna za kapitalne investicije u osnovnim školama. Što se tiče materijalnih rashoda, oni su jesu evidencijski ponovo kažem u ovom dijelu povećani u iznosu od 564 milijuna kuna, međutim to je isključivo, još jednom ponavljam, evidencija rashoda koji se financiraju iz ostalih izvora i ne utječu na visinu manjka proračuna opće države jer će vjerojatno trebati još koju godinu da se svi ti i ministarstva odnosno cjelokupna komponenta i znanosti i iz drugih ministarstava kada se uključivaju. Vjerojatno će još trebat vremena da se evidentiraju svi ti njihovi rashodi. Vrlo veliki dio smo ih već evidentirali tako da u tom dijelu neće to utjecati na deficit. Također u ovom dijelu se povećavaju još financijski rashodi u iznosu od 178 milijuna kuna. Povećanje su u odnosu subvencija, rast od 540 milijuna kuna, povećanje je posljedica povećanja izvora financiranja koji utječe na visinu manjka proračuna opće države. Konkretno to su izvori od Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda za subvencije u poljoprivredi tako da će se sad i u ovom dijelu proračuna osigurati sredstva za poljoprivrednike koja bi trebala isplaćena u 2016. godini već u 2015. godini, ali to je zapravo odluka Europska komisije i Europska komisija je svim zemljama zapravo dala mogućnost da se ta sva sredstva umjesto u 2016. već koristi u 2015. godini i to je isključivi transfer novaca iz Europske unije. Također, osigurana su sredstva na stavci Ministarstva financija 210 milijuna za dodatna sredstva za izravnanja za decentralizirane funkcije. Također 65 milijuna za pomoći lokalnim jedinicama te 16 milijuna kuna naknade za štete uzrokovana elementarnim nepogodama. Što se tiče naknade građanima i kućanstvima, tu je najznačajniji rast. Osigurano je 150 milijuna kuna u osiguranju dodatnih sredstava za socijalne naknade ali najveći dio 100 milijuna kuna odnose se za uplate porodiljama u drugi mirovinski stup koji jednostavno nisu bile izvršene u 2014. i 2015. godini i upravo zbog tih evidencijskih nedostataka koji su pronašli se u sustavu bit će uplaćena ta sredstva. Također, povećavanje rashoda za mirovine zbog izvršene indeksacije u iznosu od 133 milijuna kuna sukladno rastu cijena i rastu plaća. Znači taj dio se izvršava te izvoz doplatka za djecu od 90 milijuna kuna koji je taj dio prvobitno bio prebačen iz Ministarstva socijalne politike na Ministarstvo rada. rada. Također bilo je značajnijih smanjenja, međutim ta najveća smanjenja ću biti kod onih dijela kapitalnih rashoda, a vezana su za određena povećanja i povlačenja sredstava iz Europske unije. Budući da znate da smo tu vrlo ambiciozno planirali skoro preko 7 milijardi kuna, ostvarenja iz EU fondova puno bolje se povlače nego što je to bilo prošle godine, međutim i u tom jednom dijelu će se izvršiti korekcija. Kada se zapravo pogledaju konačni konsolidirani podaci dobiva se da cjelokupni manjak proračuna opće države iznosit će 3,8% BDP-a što je 0,1% manje u odnosu na prethodno planirani, odnosno deficit državnog proračuna će ostati na razini kao što je u tom dijelu bio i planiran negdje oko 12,5 12,5 milijardi kuna. Bitno je ovdje reći da će se ova metodologija ono kao što jesmo i radili, da će se razlikovati od ESA metodologije 2010. Mi smo u završnim pripremama i kod svih sljedećih budućih izvještaja ćemo nastojati jer je to dosta težak i kompliciran proces dok ga se uspostavi, da i prema toj metodologiji se izvještava Hrvatski sabor. Tako da će postojati određene razlike prilikom utvrđivanja deficita kada on bude krajnji u odnosu na EUROSTAT, pogotovo zbog uključivanja brojnih transakcija i šireg obuhvata nego što ga to pokrivamo nego što ga to pokrivamo preko trenutne metodologije. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, naime vi ste govorili o pozitivnim proračunskim rezultatima. Na njih je utjecao sigurno bruto društveni proizvod. evidentno je da imamo milijardu i 800 milijuna kuna viška. No, mi iz oporbe očekivali smo da ćete ih kvalitetnije rasporediti, da ćete voditi brigu o prekomjernom deficitu i o proceduri prekomjernog deficita. Zašto vam to govorim? Postoje u bruto društvenom proizvodu i neki koji su imali i negativne pokazatelje, a mislim na poljoprivredu. Treći kvartal prošle godine bio je -4%. Ove godine prvi kvartal -2,8, drugi kvartal -3. A ono što tek dolazi to će bit u trećem kvartalu to je suša. No, evidentno je kad govorimo o ostalim rashodima, ostali rashodi smanjuju se za 682 milijuna kuna. Najveće smanjenje od 377,8 milijuna kuna odnosi se na Ministarstvo poljoprivrede i to prvenstveno zbog smanjivanja kapitalnih pomoći. Prema tome, mišljenja smo ipak da je ove kapitalne pomoći trebalo ostaviti. Znamo pojedine stavke u Ministarstvu poljoprivrede koje su se mijenjale, ali vodeći brigu upravo o onome što se događa u hrvatskoj poljoprivredi i onome što će se dogoditi u trećem kvartalu, a to je ogromna suša trebalo je voditi brigu da se ovdje sredstva ne diraju, a isto tako je trebalo voditi brigu o prekomjernom deficitu koji će se morati podvući crta na kraju godine. A upravo smo imali to šansu jer smo imali viška prihoda. Zahvaljujem. Gospodine ministre, nije jasno zašto već sada se ne pristupa deficitu na način kako se to radi u EU. Već za prošlu godinu imali smo situaciju

oko 4% prošle godine. Sada već najavljujete kao deficit će biti 12 milijardi. Pa to nije točno. Deficit će biti 5,6% bit će znači opet iznad 18 milijardi kuna. Nema razloga da već danas ne kažete istinu u kakvoj se situaciji nalazimo. To što vi govorite za hrvatsku javnost to jednostavno nije točno, to je jedan način obrade ili metodologije koji nije točan, koji nije jednostavno u skladu sa onim što imamo kao obveznica, kao članica EU. Prema tome, jasno recite deficit će biti 5,6% odnosno preko 18 milijardi kuna. Nema razloga da danas obmanjujemo javnost, da se ponavlja situacija od prošle godine. Ministar Boris Lalovac, odgovor na repliku. da kad govorimo o tim metodologijama vrlo jasno govorim da će i prošle godine kada je taj deficit bio govorili smo da se ovo radi o metodologiji koja je tu prisutna, znači po cash metodologiji i da će vjerojatno, odnosno da će deficit biti veći prema ESA metodologiji. Međutim, kada govorimo o toj ESA metodologiji tada znamo da nam se prošle godine također na što nismo mogli utjecati, ali vjerojatno će se u budućnosti više brinuti o javnim poduzećima HŽ Cargo ne plati tri rate onda svih njegovih milijardu i nešto milijuna kuna kredita padne odmah u taj dio deficita. I ono što je govorio i kada smo jasno govorili kada je bilo, kada je evidentirana i sama brodogradnja koja je evidentirana u 2011. godini cjelokupni iznos brodogradnje. I kada se govorilo o njihovom putničkom prijevozu, a znate da imamo određena jamstva i prema HŽ Putničkom prijevozu također ukoliko ne plate. Pa onda bilo je spominjanja kako su se evidentirale određene transakcije kod Zračne luke Zagreb, kako su evidentirane tako tako da to je jedan proces koji jednostavno će se sada, ne samo prilikom izračuna proračuna nego i prilikom donošenja nekakvih odluka oko jamstava, oko cjelokupnog restrukturiranja javnih poduzeća koji je u ovom dijelu najveći dio deficita upravo snose oni. Radimo u Ministarstvu financija, ne samo u Ministarstvu financija, nego kroz cjelokupnu metodologiju da prilikom odobravanja takvih procesa odmah znamo da li je to, da li oni to mogu držati, da li to ne mogu i da li će to biti evidentirano u samom proračunu. Vrlo jasno govorim i nikad nisam obmanjivao javnost. Znači ovo je jedna metodologija po cash principu, a druga metodologija prema ESA metodologiji. Jer u razgovoru i sa brojnim zemljama u EU i kolegama u Sloveniji i kolegama kad sam bio i u Litvi, oni također imaju problem svojih javnih poduzeća kako ih evidentiraju. To su pojedine članke sad ugovora, čak i kada se evidentira sami ugovor, na primjer koncesija BINA Istra da li ona je dio javnog duga i deficita ili nije. Znači to su toliko sitne stvari da će vjerojatno, svakako će se u budućnosti paziti na sve te detalje. Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara kolega Slavko Linić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Hajmo probat vidjet realnost očekivanih makro ekonomskih kretanja i procjeni da će bruto društveni proizvod do kraja godine biti oko 1,1% a samim tim i veći prihodi. Mislim da se dobrim dijelom može prihvatiti da će rasti i potrošnja države, jer eto vidimo da dižemo skoro 2 milijarde, 1,8 milijardi rashoda. Znači, rast će potrošnja. Možemo očekivati s obzirom da još uvijek je dobra post sezona bit će i rast osobne osobne potrošnje građana. Vjerojatno ćemo održati i razinu izvoza. Ali ono što zaista je upitno da li će se dogoditi to je rast bruto investicija u fiksni kapital od 0,7%. Zašto smatram da je to upitno? Jer je u prvih 6 mjeseci ostvareno skromnih 0,2%. A dozvolit ćete najveći rast je ostvaren upravo u prvom polugodištu kad govorim o investicijama, jer u toku ljeta investicije se dobrim dijelom ne obavljaju, a znamo da su najveća ulaganja bila u ugostiteljstvo i hotele. A krajem godine ja ne bih bog zna što naglasio da će bit prisutne investicije. Prema tome, jedna dosta optimistična procjena pogotovo što udio države u tom rastu je negativan. Prema tome, ajde ja bih rekao da li će biti 1,1 ili 0,9 i nije toliko bitno ali moramo zaista ocijeniti da nema najvažnijeg rasta ni u 2015. godini a to je investicijski rast, to su ulaganja, to su radovi koji u biti znače veći broj zaposlenih i koji znače stabilnu gospodarsku projekciju rasta a ne živjeti samo na rastu potrošnje. I to je možda nešto što onda upućuje i na glavne probleme u državnom proračunu koje imamo. rast prihoda bilježimo oko 1,8 milijardi kuna i to je razlog da idemo u rebalans. Ali najveći dio tog rasta imamo iz kojeg dijela? Imamo iz dijela mjera za suzbijanje prekomjernog deficita jer smo digli posebno cijeli sustav trošarinski. Prema tome, lako ulazimo na maksimalna opterećenja građana i gospodarstva jer smo jednostavno sav sustav trošarinskih mjera povećali i on nosi ja bih rekao osim PDV-a koji je procijenjen na ovom rastu i najveći …/Govornik povlačenju sredstava koja vjerojatno bi trebala služiti za investicije u javnim poduzećima, prema tome njima smanjujemo mogućnosti ulaganja i razvoja jer za potrebe državnog proračuna povlačimo sredstva u državni proračun. znači umanjujemo investicijski ciklus a vidimo koliko nam je on itekako potreban. I naravno ono treće to su napokon, napokon nakon 4 godine ono usklađenje propisa da i stvarne prihode koje ostvaruju korisnici državnog proračuna a koje smo dosada zahvaljujući pojedinim ministrima uspijevali izvlačiti iz proračuna, skrivati, ne kontrolirati što jednostavno jedna ozbiljna Vlada ne može dozvoliti pa mi je drago da napokon imamo i ta povećanja prihoda neovisno što su ona neutralna jer imamo i rashode. Ali barem ćemo moći polako staviti pod kontrolu sve što možemo. ta bitka za smanjenje prekomjernog deficita je prisutna na prihodovnoj strani jer jednostavno sve što smo mogli smo i ostvarili. Nažalost, bitka za smanjenje prekomjernog deficita nije na rashodovnoj strani. Zašto? Jer taj efekat povećanja prihoda od 1,8 milijardi sav odlazi u rashode i mi u biti imamo trajni problem rashoda koji nisu usklađeni sa gospodarstvom, mogućnostima gospodarstva i poreznih obveznika i ti prihodi jednostavno nisu dovoljni za pokriće rashoda. Što znači da zaista je trebalo provesti niz reformi. I sad polako dolazimo do one ocijene da li su potrebne reforme u ovom 4-godišnjem periodu odrađene i gdje te reforme su izostavljene? Onda ćemo vidjeti da Ministarstvo unutarnjih poslova neprekidno ima konstantno rast izdataka za plaće, u isto vrijeme prosječne plaće su vrlo niske pa su policajci slabo plaćeni, pojedini stručnjaci u policiji slabo plaćeni ali nismo imali potrebne reforme u punih 4 godine. Dapače, sramotno je da jedno Ministarstvo obrane koje ima puno više ja bih rekao potreba za tajnošću je znalo kontrolirati, provodilo reforme i ušlo u sustav u koji je Vlada odmah krenula a to je središnji centralni obračun plaća a policija tek ovu godinu i pitanje je da li će ući. pitanje je da li će ući. To samo pokazuje sposobnost pojedinih ministara, odgovornost pojedinih ministara za prekomjerni deficit i gdje ga možemo naći.

nikakvih promjena, nikakvih reformi i još nisu ušli u sustav obračuna plaća. Još nisu ušli, a gdje je trebalo biti najjednostavnije jer su to školovani ljudi koji educiraju druge. Ne, ni Ne, ni taj dio nema reformi, nema ničega. Ne, obrnuto, efekte povećanja prihoda koji su opteretili građana idu u rashodovnu rashodovnu stranu zbog toga što ne znaju kontrolirati rashode. Neovisno iz kojeg razloga. Ali da su 4 godine itekako ubrzano bili u sustavu centralnog obračuna potpuno podesili ja bih rekao potrebe za za reorganizacijama i drukčijim sustavom obrazovanja vjerovatno bi imale efekte. Ali nije to jedina tragedija, vi imate najavu štrajka i to zbog niskih plaća učitelja i profesora u školama. I realno daleko nižih nego ostali dijelovi državne uprave ili javnih službi koji imaju veće prosjeke, pa je to i povod za ovakav štrajk. A upravo centralni obračun plaća je taj koji je trebao izjednačiti primanja u RH za sve korisnike državnog proračuna. Tu vidimo koliko nije bilo odgovornog ponašanja, nije bilo reformskog ponašanja. ono što također treba reći da je ogroman problem u ovom proračunu i prihodi koje ostvarujemo po osnovu povlačenja sredstava iz drugog mirovinskog stupa. Od iduće godine toga više nema, toga više nema. Pa prema tome i po keš metodi falit će enormni novac za deficite koje imao prisutne u državnom proračunu. Prema tome, odgovornost Vlade se vidi ne samo na dizanju obaveza prema građanima i privrednicima nego i na tome kako se kontrolira novac i upravo ovaj rebalans pokazuje da Vlada završava mandat bez želje da nosi odgovornost ili da nosi rezultat iz četverogodišnjeg mandata za pojedine reforme koje su morali kontrolirati i rashodovnu stranu. I to koje su morali kontrolirati rashodovnu stranu zbog niskih plaća u prosvjeti i zbog ogromnih problema koje imamo u mirovinskom sustavu sa deficitom iz godine u godinu sa preko 17 milijardi, a u isto vrijeme imamo niski prosjek prosječne mirovine ili nisi iznos prosječne mirovine umirovljenika. To su problemi koji će čekati svaku buduću Vladu ali tu istu vladu će čekati problemi koji su prisutni sa rashodima koje jednostavno nakon četverogodišnjeg mandata ova Vlada nije uspjela iskontrolirati. Što reći o sustavu zdravstva? Ovdje ga nemamo, oni su se izdvojili, ali pokušajmo odgovoriti da li imamo povećane rashode u 2015.za sustav zdravstva? Da, po podacima koje vidimo 4,5 do 5% povećani troškovi u sustavu zdravstva a rečeno je izdvajanje iz riznice jer će biti manje. I probajmo dati odgovor koji je najvažniji, proveli smo sanaciju zdravstvenih ustanova, da li smo na kraju mandata donijeli odluke da prekidamo sanacije jer su uspješno završene i ponovno vraćamo bolnice županijama, ponovno vraćamo bolnice redovnim upravljanjima jer nakon pune pune 3,5 godine mislim da više nije potrebno provoditi sanacije, ali evidentno da nismo dovršili niti te najvažnije procese sanacija i ozdravljenje bolnica i prepustiti ih jednostavno njihovim osnivačima na redovno redovno upravljanje i to nakon potrošenih enormnih 5 do 7 milijardi kuna. Za sanaciju je potrošeno 5 do 7, nismo završili te postupke i još uvijek ne kontroliramo rashode. Rashodi su veći nego što imamo prihode pa je potrebno i dodatna sredstava u državnom proračunu. To su otprilike ajde rak rane državnog proračuna, to su stvari koje nema dvojbe čekaju i nove nosioce nosioce vlasti i odgovornost iz razloga što deficiti su preveliki. I sad dvije riječi oko deficita. Nema sutra više prihoda po osnovu povlačenja iz drugo stupa pa samim tim i po keš metodologiji deficit će bit iznad 5%. Ali nije to problem, oćemo govoriti o Hrvatskim željeznicama koliko puta smo govorili o Hrvatskim željeznicama? 2003.godine, izvinjavam se 2013.godine trebalo je završiti privatizaciju HŽ Cargo-a, nije završeno, nije restrukturiranje završeno, sva izdana jamstva padaju na teret državnog proračuna. Oćemo govoriti o HŽ Infrastrukturi? I onda terete HŽ Cargo-a preuzima na sebe i obustavlja investicije. Investicije su vrlo skromne, nema ih, nema razvoja, luke gradimo, ne znam za koga kad nemao prugu da ih povezuje sa tržištima, nema. Ulažemo u Riječku luku ne znam zašto. Pruga je iz francioze vremena. Potpuno uništen željeznički sustav. Jedino što nešto vrijedi ulažemo u HŽ putnički što je opravdano jer trebamo držati prijevoz putnika željeznicom, ali budimo iskreni to bez subvencija, bez stalnih opterećenja proračuna sa jamstvima neće biti. Oćemo govoriti o autocestama? Oteli smo ih 40 lipa, ubacili u HŽ Infrastrukturu kojoj ne idu investicije, ubacili u Hrvatske ceste za održavanje i dizanje standarda održavanja cesta ali deficiti koji će stravično opteretiti svaki državni proračun koji će i rasti deficite, rasti će deficiti. Zašto? Pa zato, dospijevaju otplate, zarada na autocestama nije takva da bi se otplate servisirale a restrukturiranje nije provedeno, samo su spojene bez ijednog racionalnog poteza oko upravljanja i načina potrošnje sredstava autocestama. Kad se usporedimo sa konkurentima u Europi to je neodrživo, to je neodrživo, to … autocesta, nema potrebe da dalje nastavim jer mi ističe vrijeme. Prema tome, neće biti dobiti, ali neće biti ni ulaganja u tim trgovačkim društvima. Prema tome, državni proračun rebalans ima zahvaljujući što smo opteretili porezne obveznike, a rashodovnu stranu krpamo jel imamo neodgovorne ministre i minuse koje prenosimo nekom drugom. Loš primjer. Frano Matušić replika. da će rast BDP-a u ovoj godini doista biti 1,1%. Prema svim predviđanjima on će biti sigurno ispod 1%, a bio bih sretan da je i znatno veći, vjerujem i vi, i ja i svi ostali u Hrvatskoj. Ali da jasnu poruku pošaljemo hrvatskoj javnosti, značajnijeg rasta zaposlenosti nema bez rasta od najmanje 3% Minimalno 3% može jamčiti veće zapošljavanje u Hrvatskoj. Citirat ću jednog makroekonomista koji je rekao "da događa nam se rast, ali zahvaljujući čemu", ne zahvaljujući Vladi i mjerama Vlade jer one ne postoje, nego zahvaljujući ISIL-u, nafti, suncu i žilavosti privatnih poduzetnika koji uspijevaju usprkos Vladi svoje proizvode plasirati i izvoziti. Spomenuli ste činjenicu da se nažalost izvlačila dobit iz javnih poduzeća i ruke su se stavile iza leđa svima onima u javnim poduzećima koji su htjeli investirati, jednostavno im se nova za investicije oduzeo kako bi se smanjio deficit državnog proračuna. I kada govorimo o ESO metodologiji, vi ste ju spominjali malo prije, čak ni po njoj se ne evidentiraju svi dugovi. Konkretno, za prošlu godinu gdje je bilo evidentirano 18,8 milijardi kuna zbog faktoringa koji neke stvari nije uključio u javni dug, recimo dugove u zdravstvu jer naš javni dug godišnje raste 23 milijarde kuna i to je činjenica što znači da će u mandatu ove Vlade porasti na 100 milijardi kuna i to su činjenice o kojima trebamo jasno i nedvosmisleno govoriti. Što se tiče štrajka prosvjetara, ja mislim da njih doista možemo podržati … koja je izuzetno bitna djelatnost bez koje nam nema budućnosti i nema nam boljeg poduzetništva i nema nam bolje države i u tom smislu oni imaju svoj opravdan zahtjev, tim više jer im je premijer obećao da će oni biti prioritet kod povećavanja plaća, da će biti prvi na redu. A kako vidimo nisu. Ja moram reći da uvijek treba gledati naprijed pa sam ipak optimista. Zašto? pa iz jednostavnog razloga što državne investicije mogu povećati gospodarski rast, a povećanjem državnih investicija vi otvarate tržište privatnom sektoru i tada je to jednostavno multicipliranje gospodarskog rasta. A zašto to smatram da je moguće? Pa vrlo jednostavno, Plomin nije ni dotaknut, mogao je biti itekako u ogromnoj fazi izgradnje. Hoćemo govorit o hidroelektranama koje je trebalo obnoviti koje treba graditi, hoćemo li govoriti o dvije rafinerije Sisačkoj, Riječkoj, hoćemo zaista govoriti o istraživanjima i eksploataciji nafte i plina? To su sve investicije u kojima država ima ili monopol ili je skoro 50%-ni vlasnik. I da ima odgovornosti jel tamo ima novaca, tamo su ipak dobrim dijelom i profiti i za državne su dobiti, neracionalno se troše, neracionalno se loše upravlja i to je ono što itekako može pokrenuti cijeli građevinski sektor, cijelu elektroindustriju, a da ne govorimo motornu i proizvodnju proizvodnju oprema. Sve je to itekakav mehanizam da se ozbiljno bori. Sve su to bili programi ove iste Vlade, cijeli rast je rađen na energetici. A budimo iskreni, uvozimo derivate nafte što je apsurd, uvozimo plin što je apsurd umjesto da ga izvozimo. Nećemo govoriti o tome da smo imali sreću sa kišnim godinama, ali znate kako je nakon kišnih dolaze suše. Šta ćemo opet 60% struje uvoziti? Pa ništa nismo učinili da ne uvozimo tu struju. A o željeznici neću govoriti.

nisu provedene reforme koje su mogle dovesti do smanjenja rashodovne strane. Vlada nije to napravila iz oportunih razloga, to nije opravdano ali Vlada je politički ocijenila da neće ići u reforme koje bi možda bile i bolne i situacija je takva je sa državnim proračunom. S druge strane ako Vlada nije ušla u te reforme onda nije trebala zaustaviti investicije ili kako ste sami u svom završnom dijelu rekli, Vlada nije provela investicije koje su mogle potaknuti gospodarski rast. Spomenuli ste sada pitanje ulaganja u energetski sektor, ja sam i tijekom aktualnog prijepodneva postavio pitanje ministru gospodarstva da sve one investicije koje su najavljene da je bar dio njih trebao biti realiziran. Sada ste spomenuli Plomin 3, obnovu hidroelektrana znam problem sa MOL-om svezano za obnovu odnosno rekonstrukciju rafinerija, ali niti jedna od investicija nije se dogodila. S druge strane zaustavljene su investicije u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na cestogradnju, nije ništa uloženo u željezničku infrastrukturu. sjetimo se samo da je Vlada doživjela svojevrsnu blamažu u Ministarstvu hrvatska HŽ Infrastruktura sa sredstvima koja su mogla biti uložena u obnovu pruge Križevci-Koprivnica gdje je dva puta padao natječaj i praktično ne znam u kojoj je to sada fazi. Dakle želim reći da nisu reforme napravljene, a s druge strane su zaustavljene investicije i epilog je ovo što imamo. Ako govorim o svojim opredjeljenjima onda smatram da je reforme daleko lakše provoditi kada imate jaki investicijski zamah. Hrvatska koja ima energiju vlastitu, ali nažalost ju ne eksploatira, nažalost visoku proizvodnju koja znači i visoko plaćena radna mjesta, mi u biti u to ne ulažemo, a imamo kapitala sasvim dovoljno. To nisu bilo kakva zaduženja koja opterećuju državni proračun jer su to trgovačka društva sa vlastitim profitima i nisu rizik za državni proračun ni po jednoj metodologiji. I kod takvog jednog ciklusa vjerujte lakše je provoditi bilo koju reformu. Zašto? Jel mi imamo niske plaće u policiji, imamo niske plaće u obrazovanju i svaka reforma koja se provodi, a nema gospodarskog rasta znači ugrožavanje i tih niskih plaća. I zato je reforme daleko lakše provoditi ako imate gospodarski rad ali ih morate provesti jer je neprihvatljivo da imate potpuno neorganizirane sustava i u Ministarstvu unutarnjih poslova i u obrazovanju jer nisu proveli potrebne reforme. A o zdravstvu teško da možemo više ozbiljno razgovarati s obzirom da rješenje je da se to potpuno izvuče iz državnog proračuna, potpuno van ikakve kontrole i nadzora. I tog trenutka vi se pitate što se događa u tom sustavu. I opet ćete imati rast dugova, neplaćene račune za lijekove i uvijek upitno kako su pojedine bolnice organizirane. i sustavi za pripremu reforma koje ne funkcioniraju. To je osnovni problem.

sustav centralni obračuna plaća jer se sve obračunava na jednom mjestu i s time smo gotovi. Taj sustav je trebao pokazati raznolikost načina na koji se određuju plaće a nekim je iz tog sustava trebao izići sustav platnih razreda gdje se plaća posao a ne stolica. I dok god mi to ne napravimo mi možemo pričati što god hoćemo mi ćemo imati ovakvu situaciju da će svake godine jedan ministar reći meni u 12. mjesecu fali za plaće i to se mora osigurati. Dakle toliko oko centralnog obračuna plaća. Međutim, ono što je vrlo bitno, nekada davno 2002. je zdravstvo i mirovinski sustav ubačen u proračun zbog racionalnijeg korištenja sredstava. I kako se razvijala državna riznica logična je stvar bila da svi novci države budu na jednom mjestu, da se racionalno koriste jer se država ne zadužuje za neke potrebe a nekome istovremeno ima nešto drugo. Međutim, kada vama netko kaže da će spasiti zdravstvo i dovesti zdravstvo u red samo zbog toga što se neće plaćati iz riznice nego iz nečeg drugog onda je to smiješno. Međutim, ja bih kolega Liniću i vama a i ostalim zastupnicima uputio i da pogledaju financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle s njime se dijeli 21 milijarda a vi unutra imate 3,5 stavke dok recimo drugi izvanproračunski korisnici imaju svoje financijske planove razrađene u detalje na nekoliko stranica. Međutim, najveća tragedija je da u zbirnom planu izvanproračunskih korisnika se kaže da je HZZO u minusu 2 milijarde i 400 ali u financijskom planu HZZO-a njima su prihodi i rashodi identični. Toliko o transparentnosti i toliko o uspješnosti izdvajanja iz riznice. **Zgrebec, Dragica Uvijek na primjerima pokušavam pokazati a onda moramo reći tko je kriv za to. Ako treba u centralnom obračunu plaća štiti neke kategorije onda je to sigurno Ministarstvo obrane. Jer obrana je jedan dio vojne tajne. Tragedija je da je taj ministar među ali od velikih sustava bez problema ušao u centralni obračun, proveo određene forme, nikad u zadnje 2 ili 3 godine nije prekoračio stavku plaća. Ministar obrane. Ne unutarnjih poslova, ministar obrazovanja dan danas nisu ušli i svaku godinu imaju prekoračenje, svaku godinu. Prema tome, nije problem sustava, sustav sve može progutati, sustav sve može obraditi, to je problem samovolje pojedinaca. A čujte za to je uvijek kriv premijer. Prema tome taj je sustav mogao biti davno ranije već u funkciji. I ono što je najvažnije ne može se dogoditi da se u jednom sustavu plaća više ili manje. Ali onda ćete i doći do toga da u sustavu policije imate ogroman broj rukovodnih mjesta koji sami sebe To je taj sustav centralnog obračuna koji je ukazivao na slabosti organizacije. A zašto je imao ogroman broj? Pa jer su niske plaće. Pa kada su niske plaće ako niste rukovodilac onda i odgovorne ljude imate tako. Ali netko mora sjesti, napraviti organizaciju da se to ne događa. Ali to 4 godine nije načinjeno zbog toga što ministar nema vremena za takve poslove. Kada govorimo o zdravstvu, kada zaista govorimo o zdravstvu, odvajanje sustava iz riznice u vrijeme kada imamo sanaciju, ne samo državnih bolnica nego i županijskog i kada znamo da je problem upravljanja sustavom i to zato što želimo odvojiti ministra zdravlja od ja bih ja bih rekao od tog Zavoda za zaštitu zdravlja ili Zavoda za zdravstveni sustav to samo ukazuje da su to samovolje da to nisu politike. Pa dobro znamo da niti jedan nije ministar financija bio za to. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicima, mnogobrojne kolegice i kolege. Pa ja mislim da ovakav rebalans proračuna je nešto najgore što ministri financija i Ministarstvo financija voli raditi. Naprosto mora pokriti nečiji nerad, nečiju nespremnost za provođenje reformi i neimanje političke volje da se zavede reda u državu. I bez obzira koliko netko pričao da je država, zaveden red itd., ovaj proračun govori da to naprosto nije tako. I uz …/Govornik se ne razumije./… makroekonomske pokazatelje koji su hvala Bogu konačno malo pozitivniji dva ključna pokazatelja fale a fale nam zbog proračuna za 2016. jer 2015. je tako i tako iza nas. Dakle koliki je stvarni deficit državnog proračuna? On će ove godine po metodologiji ESA 2010. biti 18 milijardi kuna. I mogu se ja složit s ministrom da po nekakvom gotovinskom i ovakvom načelu je on takav kakav je, međutim sljedeće godine mi definitivno ostajemo bez ovih milijardu 800 ili 2 milijarde drugog stupa mirovinskog i sljedeće godine u prihodima nema. Rast prihoda bez povećanja poreza u sljedećoj godini neće bit takav da može to pokrit. Druga stvar, od prvih izdanih jamstava 2012. prošlo je tri godine, dakle HŽ-u se kontinuirano sve ove godine davalo negdje oko 3-3,5 milijarde jamstava koje će pasti na teret državnog proračuna jer ih HŽ neće moći vratit jer nije proveo nikakve reforme. Dakle to je definitivno proračun sljedeće godine u deficitu od nekakvih 18 milijardi kuna. Koliki je udio javnog duga u BDP-u? On je 90% i sljedeće godine će bit 95% i naprosto ne možete promijenit ništa jer struktura državnog proračuna je naprosto takva. Međutim, svima nama koji ajde uzimamo si za pravo da kažemo nešto i da znamo nešto o ovoj hrpi papira koja je ovdje napisana, ovaj proračun ipak nudi određene odgovore. Jedan je spomenuo kolega Linić, a o drugima ću u jednom dijelu govorit i ja. Zašto? Zato što ove brojke i ove pozicije iščitavamo na drugačiji način nego što ih iščitavaju mnogi. Dakle kao prvo, rashodovna strana proračuna je ovakova i sad se višak prihoda koristi za pokriće isključivo potrošnje, a smanjuje se kapitalne investicije isključivo iz jednog razloga, jer nisu provedene strukturne reforme. Jer kolegice i kolege, mi ne samo da smo višak prihoda nego smo smanjili investicije u gospodarstvu i nekakve kapitalne investicije da bi zakrpali rupe za potrošnju i ovo je definitivno proračun koji povećava potrošnju, opću potrošnju u Republici Hrvatskoj za preko 2 milijarde kuna, a krpa se s onim s čim se ne bi trebao krpat, smanjuju se sredstva za kapitalne investicije i smanjuju se sredstva poticajima u gospodarstvu. Dakle isključivo posljedica neprovođenja strukturnih reformi. Da li je prihodovna strana kvalitetnija zbog pozitivnih makroekonomskih pokazatelja ili je ona pozitivna ovako isključivo zbog toga što su povećani neki porezi i što su izvršeni određeni zahvati u sredstva onih koji su trebali bit nosioci investicija. Kad malo bolje pogledate onda ćete vidjeti da je isključivo posljedica ovoga drugog, a ne onoga prvog. Jedino koje je možda malo naraslo je PDV, međutim zaboravljamo svi da smo se po prilici prije godinu i pol dana u ovom Visokom domu prepucavali oko toga koliko će Hrvatska država izgubiti s onom zakašnjelom naplatom PDV-a s obzirom na ulazak u Europsku uniju i drugačijeg načina obračuna. E sad se ta dinamika malo povećava pa između ostaloga jedan od razloga za ovakvo punjenje PDV-a je i to što ta dinamika i taj rok se skraćuje i jedan dio tih novaca je došao unutra. Dakle toliko o tome dijelu. Dakle, povećanje prihoda ne zbog toga što ste nešto dobro napravili nego isključivo zbog povećanja poreza. EU fondovi. Mi ih imamo uredno proknjižene na troškovima. Da li su sredstva koja mi možemo povući iz EU fondova utjecala na smanjenje rashodovne strane državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave? Nisu. Nisu. Možda malo u poljoprivredi. I nemate puno toga, a ona su itekako trebala utjecati na to da se smanje rashodovne pozicije u državnom proračunu, međutim nisu. I kao što vidite, kao što smo prošle godine smanjili za 50% i ovako planirana sredstva opet smanjujemo jer ih mnogi neće povući pa na kraju krajeva kad vidite samo na poziciji Ministarstva obrta i poduzetništva da se iznos smanjuje za nekakvih 300 i još nešto milijuna isključivo zbog sredstava iz EU fondova onda mislim da više ne trebamo govorit o ničemu. Dakle imamo novce iz Europske unije, treba ih preusmjerit, ali vjerojatno treba ugovarat filmske nekakve tamo koprodukcije, treba orat, treba jahat, šta ja znam šta sve ne treba, pa se ne stigne pripremiti ovo što se pripremi. Privatizacija. Gledajte kolegice i kolege, sjetite se prilikom najave ovog proračuna što je govorio predsjednik Vlade. Privatizacija, mi ćemo napravit, mi smo zaveli reda, mi imamo registar nekretnina, mi ćemo to prodat, mi ćemo s tim napravit proračun. Pogledajte koja je od najznačajnijih stavki smanjenja državnog proračuna, prihod od privatizacija. Zašto? Pa zato što ono što se pričalo da se napravilo se nije napravilo jer ukucat u kompjuter nekakve podatke, ako to nije povezano sa zemljišnom knjigama i ako nisu riješeni vlasnički odnosi vi ne možete radit ništa s tim. Druga stvar, na ovakav način ako se odnosite prema poduzetnicima vrlo teško će se netko odlučiti investirati i to pokazuje da još jedan pravac u kojem Hrvatska itekako ima prostora kad se jasno politički odluči što želi zadržati, a što želi privatizirati, nažalost nije ispunjen praktički ili nimalo ili malo ili nimalo. Dakle kad ovo sve skupa zaokružimo onda možemo reći da ovaj proračun nažalost umjesto da ide ka fiskalnoj konsolidaciji, da ide ka smanjenju deficita, mi nažalost to pretvaramo u potrošnju. Što je najgore, jedan dio ovih stavki kolegice i kolege to vam je ono pravilo kvadrata ili pravokutnika, kako god hoćete. Onda imate trokut i taj rashod vam je ove godine relativno mali jer se odnosi samo na ¼ godine. Međutim, rashod za sljedeću godinu više neće biti taj trokut nego će biti jedan veliki kvadrat tako da u planu za sljedeći proračun određena socijalna davanja koja su dana sada zbog kupovine nekakvih glasova pred izbore će sljedeće godine itekako biti opterećujući na rashodovnoj strani državnog proračuna. Ono što svakako ovdje želim reći jer naprosto Riznica je nešto što su svi ministri financija čuvali, njegovali jer to je nešto što oni koji skrbe o državnim financijama, nešto što naprosto se ne smije dirati. To mora biti državni novac, mora biti na jednom mjestu i mora se vidjet kako se on troši. Nemate izmjena u Planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali na Ministarstvu zdravlja imate povećanje od 338 milijuna kuna. To znači da sve one priče ministra o konsolidaciji itd. su najobičnija neistina, neću koristiti neku težu riječ jer on u svom planu ne mijenja ništa, ali istovremeno na poziciji Ministarstva zdravlja se iznos povećava za 338 milijuna koji se uzima iz poreznih prihoda. Ali on je rekao da on neće više uzimati, da je njemu dovoljno ono što mu pripada prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ono što mu pripada prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju mu je navodno osigurano u trenutku kada je to donošeno. Međutim, to pokazuje koliko i sadašnji ministar financija i bivši ministri financija bili u pravu kad su tvrdili da problem zdravstva nije državna riznica, nego problem zdravstva je onoga koji je na čelu Ministarstva zdravlja i predsjednika Vlade da ima hrabrosti da provede strukturne reforme u zdravstvenom sustavu. I to je stvarni problem zdravstva. A ovo drugo je nešto. Vidjeli ste neki dan kako je ministar odgovarao. On je rekao da on nema pojma o tome, da to trebaju pitati ministra financija, jer ministar financija donosi Zakon o zdravstvenim doprinosima. E sad, kad pogledate prihode jedan dio poreza na dohodak je naprosto uzet jedinicama lokalne samouprave i nemamo tu šta filozofirati. Međutim, u obrazloženju proračuna toga nemate. Ali sad kad sve zbrojite jedinice lokalne samouprave su ostale bez milijardu i pol kuna, ostale su. I to je činjenica. Porez na dobit. Koliku dobit ima HEP? 2 i pol milijarde. Zašto? Pa to je državno poduzeće. Ono treba pružat usluge po najnižim mogućim cijenama hrvatskim građanima koji ima monopol, a ne mi smo HEP-u dali povećanje cijena da investira i sad od tih 2 i pol milijarde njegovih potencijalnih investicija mi mu uzimamo 20% poreza na dobit. To je 500 milijuna. Znači, od ovoga povećanja poreza na dobit najveći dio se odnosi na HEP. Trošarine 652 milijuna najveći dio zbog povećanja stope trošarina, ništa drugo. Doprinosi o tome je govorio i ministar. Međutim, ono što sam i ja govorio, a to je prihod od privatizacije je manji za 117 milijuna kuna. sad samo preslikajte na to što je predsjednik Vlade ovdje govorio kada je predstavljao proračun i ništa više ne treba. Slika i prilika kako ova Vlada radi i kako predsjednik Vlade drži do svoje riječi i kako je to uređena država. S obzirom da mi vrijeme polako curi. Kad pogledate rashode, pogledajte rashodi za zaposlene 453 milijuna. Kako se može dogoditi ako ne primate nove ljude? Ako i primate nove ljude morali ste nekome reći kad ste radili proračun da ćete primiti te ljude, ne možete raspisati natječaj ako vam nisu odobrena sredstva. Znači to onda nije uređeno stanje u državi ako vam hvali 453 milijuna za plaće. Materijalni rashodi 564 milijuna. E sad se postavlja pitanje koji su to materijalni rashodi i kako materijalni rashodi mogu porasti za 564 milijuna. Kako? Rashodi za kamate 178 milijuna. Vrlo čudno. Na kraju godine smo donosili proračun. Vrijeme povijesno niskih kamatnih stopa, ali dobro. Naknade građanima 402 milijuna. Međutim, ono što mene posebno brine, a to gdje su izvršena smanjenja. Smanjenja kod Ministarstva gospodarstva 89, smanjenje Ministarstva poduzetništva i obrta nešto manje od 400 milijuna. Onda veli, to me posebno zabolila CEB-ova sredstva za obranu od poplave 76 i pol milijuna smanjenje. Jačaju kiše, svi ćemo kukati zašto i kako. Međutim, ministar poljoprivrede je tu poziciju smanjio za 76 i pol milijuna. CEB vam je inače europska banka koja je dala povoljne kredite da se riješi taj problem u Hrvatskoj tek toliko radi ostalih kolega. Ministarstvo regionalnog razvoja 42 milijuna i 800 smanjenje, Ministarstvo prometa 123. Ali Ali vrlo interesantno monetizacija autocesta 11 milijuna i 400, stavka ostala takva. Od monetizacije ništa. Netko je spiskao 50, 60 milijuna naših novaca i nikom ništa. Nitko od nas pojma nema u kojoj je to fazi. Ministarstvo prosvjete povećanje 851 milijun, od toga 447 milijuna sveučilište, ostatak prosvjeta. Međutim, ono što sam si ostavio za kraj su fondovi i izvanproračunski korisnici. Kolegice i kolege, ja bih vam stvarno savjetovao da pogledate malo te planove. Zašto? Zato jer je vrlo interesantno, meni nije jasno zašto se iz DAB-a isplaćuje 400 milijuna i kome. Zašto i kome? Navodno osigurana štednja. Fond za zaštitu okoliša 125 milijuna povećanja. Pa di će oni tih 125 milijuna utrošiti u sljedeća dva, tri mjeseca kad je građevinska sezona pri kraju ali tako je. Za HZZO sam već rekao. Gledajte u Planu HZZO-a to vam je tu ovako na stranici piše. Veli davanje suglasnosti za dopune financijskog plana. Veli ukupni prihodi u iznosu 21 milijardu 968, rashodi isto 21 milijardu 968 jer to je genijalno kad možete potrošiti u lipu i onda imate ovdje par stranica dalje prijedlog konsolidiranih izmjena dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika. I onda između ostalog ukupni prihodi i potpore, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 19 milijardi i 640 su a rashodi su 21 milijardu 964 i veli ukupni manjak Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 2 milijarde i 400. To je u konsolidiranom planu, a u financijskom planu toga nemate. I gledajte, kolegice i kolege, vama je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, znači on troši 21 milijardu, on vam je to napisao na stranicu i pol. Nekada dok je bio u Državnoj riznici ovi rashodi su vam se knjižili na desetak ili petnaest stranica su bili analitički razdvojeni i svatko je mogao vidjeti svaku stavku unutra. s obzirom da nisam stigao sve, to ću u pojedinačnoj raspravi. Dakle, samo da zaključim. Ova Vlada nažalost nije provela strukturne reforme i danas govorimo o istim strukturnim reformama o kojima se govorilo prije 4, 5 godina. Posljedica toga je deficit od 18 milijardi, posljedica toga je kad sve skupa zbrojite cijelu državu rast javnog duga za skoro 100 milijardi kuna i posljedica toga je udio javnog duga u BDP-u 90% i zato ne možemo podržati ovo sve skupa. Hvala Kolega Šuker rekli ste puno toga na što bih trebao replicirati ili s čim se ne slažem ali odmah na početku rekli ste da povećanje proračuna je, povećanje prihoda je ali da to nije zbog toga što je ova Vlada uvela reda ili što je nešto dobro napravila nego zbog drugih razloga. E pa nije baš tako. Upravo zbog toga što se nešto napravilo i što je Vlada uvela reda upravo je zbog toga i došlo do rasta ovog prihoda, upravo zbog toga jer prije svega sami ste rekli dakle a i vidi se da imamo porast dakle prihoda po osnovi poreza, a nismo povećavali porezne stope. Dakle, nije se povećala stopa PDV-a a prihod od PDV-a je veći. Nije se povećao porez na dobit, a prihod od poreza poreza na dobit očekuje se puno veći nego što je. Dakle, ipak se nešto promijenilo, ipak je nešto dobro. Vi to naravno ne želite i ne morate priznati i ne očekujem to, ali da je došlo do uvođenja reda, da sada se porez discipliniranije ili bolje plaća i to mora se reći. Dakle, ima i reda, ima i rasta, ne morate to kažem priznati ali to je naprosto nešto je točno, što treba reći i što javnost zna ali ne škodi još jednom ponoviti. Dakle, vama to sigurno ne paše ali Hrvatskoj paše da Hrvatska raste, paše hrvatskim građanima. Red je naprosto kad se tako nešto kaže reagirati ne zato da bi se repliciralo nego da se kaže istina jer građanima Hrvatske treba reći istinu, a istina je da je Hrvatska krenula na bolje, da su u Hrvatskoj prisuti svi pokazatelji rasta što je dobro. Pa i vi kao pripadnik najjače, kao stranka koja pripada domoljubnoj koaliciji u kojoj ste najjači trebali bi kao domoljubi kako sebe nazivate biti radosni kada Hrvatska raste i kada je bolje. Kolega Jelušić ja bih vrlo rado da vi malo pažljivije slušate kad ja govorim onda ja ne bih naprosto morao ponavljati neke stvari. Međutim, onaj tko dođe poslije vas ima deficit državnog proračuna od 18 milijardi kuna ako ne promijeni neke stvari u prvoj godini svog mandata. To je činjenica. Ima javni dug 90% i sljedeće godine će on porasti na 93%, 94% BDP-a. Posljedica ovoga svega skupa rekao sam vam porez na dobit je isključivo zbog toga što HEP ima veću dobit nego prošle godine i kad na to obračunate 20% pa ćete vidjeti da vam je to najvećim dijelom. A ovo što je privatni sektor narastao pa to nije vaša zasluga. Ali ja sam rekao da mi je drago zbog određenih pozitivnih pokazatelja, međutim ti pozitivni pokazatelji ne mogu promijeniti značajnije sliku proračuna. Slika proračuna se može promijeniti ako provedete strukturne reforme na rashodovnoj strani, a posljedica toga mogu biti veći prihodi na prihodovnoj strani bez povećanja poreza. A vi si samo pogledajte koliko poreza je povećano u protekle 3,5 godine, protekle 4 godine. I ponavljam, nažalost, ovaj proračun zorno oslikava rezultate rada ove Vlade. I najteže je ministru financija kad mora ovakve stvari ukalupiti u nešto i braniti to kao takvo. A uvođenje reda nije ako vama fali za materijalne troškove 540 milijuna i ako vam fali 450 milijuna za plaće. Pa kakav je to red? To je nered. zato i jesmo donijeli Zakon o fiskalnom bonusu, ali o tome ću kad budem govorio o Zakonu o izvršenju proračuna, da onaj tko prekorači poziciju koju im odobri ovaj Visoki dom mora ponuditi mandat na raspolaganje. Ali nažalost valjda će doći i vrijeme to u Hrvatskoj da ministri ne mogu trošiti koliko hoće nego onoliko koliko im odobri ovaj Visoki dom. Hvala lijepo. Ma kolega Šuker bitna je istina, a ne bih se složio s vama da su jedinice lokalne uprave, općine i gradovi da su im smanjeni proračuni za milijardu i 500 milijuna. Smanjeno je i više, za milijardu i 800 milijuna. jednadžba je vrlo jednostavna, nastupila je centralizacija i kad vidite da je u državnoj kasi ostalo milijardu i 800 milijuna kuna više i to se troši a deficit se ne smanjuje a općinama i gradovima je uzeto milijardu i 800 milijuna jednadžba je upravo takva da pokazuje tu jednakost. Uzeli smo općinama i gradovima, dali smo državi, nismo smanjili deficit, deficit ostaje na istoj razini. Ali ono što će općine i gradovi itekako osjetiti na kapitalnim investicijama neće moći isfinancirati svoje projekte koje imaju a upravo je nastupila konsternacija u općinama, gradovima zbog povrata poreza. To je ono što osjećamo na terenu i to je tek udar koji će se osjetiti u 3. i 4. kvartalu. Prema tome, nastupila je centralizacija, mjere koje su donijete jesu išle ka potrošnji i vidi se to po PDV-u ali upravo se ono iz općina i gradova prelilo na državu, a država to nije iskoristila, nije smanjivala deficit, dapače deficit nam ostaje isti i problemi će nam se veliki pojaviti u idućoj fiskalnoj godini. **Šuker, Ivan (HDZ)** Tako je kolega Bubalo. Ovdje u obrazloženju proračuna kod povećanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost se kaže da je to rezultat onih Vladinih mjera povećanja neoporezivog djela itd. Ali onda su zaboravili povući crticu i reći to su sredstva jedinice lokalne samouprave. Jer oni su od sredstava jedinica lokalne samouprave povukli određen potez. Međutim, jedinice lokalne samouprave za to nisu dobile nikakav supstitut. Ja sam rekao milijardu i 600, zašto? Zato što smo u raspravi o zakonu govorili milijardu i 800, a u ovom rebalansu proračuna se daje kao jedinicama lokalne samouprave 200 milijuna pa da budemo koncizni u odnosu na ono što smo pričali ali konačna računica kad se izračuna koliko je sad jedinica lokalne samouprave praktično blokirano jer povrat poreza na dohodak ide sa njihovog računa, ne ide sa računa državnog proračuna kao što je to nekad bilo, onda će ovih milijardu i 600 vjerojatno otići preko 2 milijarde. Međutim, kad pogledate određene poteze koje je ova Vlada poduzela i hvali se kao svojim djelom ona nijedan od tih poteza nije napravila da to bude trošak državnog proračuna. Uzmite sad ovo oko električne energije tu u proračunu imate četrdesetak milijuna što se kao iz državnog proračuna isplati, a ovo je sve preliveno na HEP, na HEP koji u protekle 3,5 godine sa povećanjem struje 25% dalek više uzeo ovim siromašnim građanima nego što će im se vratiti na ovakav način. Pa kad uzmete samo jednu prosječnu hrvatsku obitelj, njima se mjesečno uzima 80 kuna više za struju nego što bi trebali plaćati, pa si računajte 12 mjeseci, to je 960 kuna pa puta toliko i toliko domaćinstava. Evo vam 2 milijarde godišnje pa puta 3,5 godine to je negdje 7 milijardi kuna, a di je tih 7 milijardi kuna? Od toga je plaćen jedan dio poreza do dobit Republici Hrvatskoj a ostatak je u HEP-u i pitaj Boga šta će biti s tim a HEP nije restrukturiran i nije priveden da može voditi velike investicije. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pa kolega Šuker rekli ste da su se prihodi dogodili isključivo povećanjem poreza a ne nikakvim uvođenjem reda ove Vlade. I upravu ste u ovih dva dana se zapravo moglo vidjeti kakva kaotična situacija vlada u RH zbog ove Vlade. I na vertikalnoj i na jednoj horizontalnoj koordinaciji kod imigranata u istočnom djelu RH. I slažem se sa vama. Rekli ste također da je za ministra financija najgore kada mora raditi rebalans jer time zapravo krpa odnosno nerad ministara u ovoj Vladi. ovaj rebalans proračuna onda je vrlo malo ministara koji uredno i savjesno obavljaju svoj posao. Isto tako ste govorili da stalno govorimo o investicijama i to je točno, ali kada se pogleda kroz ovaj rebalans ovaj višak prihoda se ne usmjerava prema gospodarstvu, odnosno jednoj društvenoj reprodukciji već se zapravo i isključivo jedino koristi kao trošak. Ono što sam posebno htio apostrofirati u ovoj replici a o tome je govorio i kolega Bubalo i ovim sredstvima koji su uzeti jedinicama lokalne uprave i samouprave ne samo da su im uzeta ta sredstva 1,8 milijardi kuna već su tim jedinicama nametnute nove obaveze. I kroz vraćanje sredstava po godišnjoj prijavi, a poglavito zbog izostanka kapitalnih investicija jedinice lokalne samouprave su u jednoj iznimno teškoj situaciji. E sad, na samom kraju možda još da spomenem o strukturnim reformama koje ste vi govorili. Sjetite se dobro da su oni u zdravstvu u kojem se kriju veliki minusi govorili o tome da se nama izdvajanje HZZO

Da kolega Babić, raditi ovakve rebalanse proračuna je muka za svakog ministra financija jer ovaj rebalans u principu prikriva rad, nerad i nedisciplinu, tj. disciplinu pojedinih sudionika koji troše proračun. I vi onda morate to prikazat da je to sve lijepo, divno i krasno zato i je donesen Zakon o fiskalnoj odgovornosti tamo 2010.da se određeni sudionici u procesu prisile drže određenih pravila igre. Međutim to je isto jedan od onih zakona od kojega svi bježe kao vrag od tamjana. A to je zakon za čiju provedbu bi se prije svega morao boriti predsjednik Vlade. Jer rashodovnu stranu proračuna ne kreira ministar financija, on da okvire za rashodovnu stranu proračuna a koliko će dio ti rashodovne strane proračuna dobit neko se definira sa posebnim propisima i zakonima koliko nekome pripada. A tu onda glavnu ulogu vodi predsjednik Vlade i pojedini ministri. I kad vi pogledate ovdje kako se može dogoditi da ako je sve dovedeno pod kontrolu fali za materijalne troškove 500 i još nešto milijuna kuna, a jedinice lokalne samouprave su posebna priča. Ja mislim definitivno sa ovim odlukama da je proces decentralizacije u RH završen završen ali sa centralizacijom jer praktički jedinice lokalne samouprave, a praktički više ni jedna osim možda Grada Zagreba bez značajnijih sredstava iz državnog proračuna ne može odvijati one osnovne aktivnosti a to su sredstva za osnovno školstvo. I na kraju nisam stigao o tome govoriti, ali ono što je vrlo bitno gdje su ta silna sredstva od legalizacije i stvarno bih htio vidjeti na kojim pozicijama se to vidi troškovi obnove kuća u Gunji pa da možemo i to prokomentirati. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker, s pravom ste u svojem izlaganju rekli da je činjenica da u godini u kojoj Vlada predviđa rast BDP-a 1,1% da se ne smanjuje državni deficit što ukazuje da Vlada rashode apsolutno ne drži pod kontrolom. Jer za očekivati bi bilo ako je doista, će biti rast kako Vlada planira 1,1 da će se onda to jasno osjetiti na način da će se povećati prihodi ako Vlada drži rashode pod kontrolom trebao bi se smanjiti deficit. Iako je deficit značajno veći to ste i vi sami spomenuli a poglavito će se to pokazati u drugoj godini jer su fiktivno povećani prihodi prenošenjem sredstava iz drugom mirovinskog stupa u u iznosu od oko 2 milijarde kuna što je onda jasno na taj način povećava prihode i smanjuje deficit. Ja bih se također, i zbog toga sam se i javio za repliku, ustvari osvrnuo na činjenicu da je Vlada 2012.godine povećala cijenu električne energije i tim povećanjem dala je HEP-u 2 milijarde, sad epilog je dala je HEP-u godišnje 2 milijarde više a sebi kroz porez na dobit 500 milijuna više. Prema tome, mi bi tu i prihvatili to povećanje iako ono nije bilo pravdano, to je više nego očito jer HEP nije bio spreman ući u taj investicijski ciklus koji mu je Vlada omogućila da uđe s povećanjem cijene električne struje od 25%. Pa prema tome, ako HEP nije bio spreman ući u taj investicijski ciklus a da je Vlada bila doista socijalna onda je trebala smanjiti cijenu struje, pomoći domaćinstvima i to u prosjeku na godišnjoj razini od preko 900 kuna godišnje i na taj način doista pokazati da brine o hrvatskim građanima. A što se tiče legalizacije, ja ću to spomenuti, doista ti prihodi od legalizacije nisu predviđeni i ne vide se u državnom proračunu u mjeri u kojoj se oni spominju i iz razloga jer su doista smanjeni su bile obveze koje su građani koji su trebali legalizirati objekte

stalno mislim kada se netko hvali da je uveo reda u državu da onda mi možemo neke stvari iščitati. Ja sam se stvarno trudio čitajući ovaj rebalans proračuna da na jednu hrpu stavim troškove obnove kuća u Gunji. Vi se sjećate kolike su rasprave oko zakona posebnog zakona bile donošene, tada je bilo rečeno da sredstva od legalizacije će se sva iskoristiti za to. tada smo u ime kluba HDZ-a tvrdili da je to nemoguće da se to neće vidjeti, međutim zakon je donesen takav kakav je. I kada bi se mi držali Zakona o fiskalnoj odgovornosti, kada bi sada temeljem tog zakona pokušali vidjeti koji je njegov fiskalni efekat prije svega na rashodovnu stranu, izvore sredstava za te rashode praktički ne bi mogli vidjeti. Svakog interesira koliki su ti troškovi obnove pa na kraju krajeva evo pogledajte mi sada ovaj val izbjeglica, kojih će se to sredstava financirati? Ja očekujem s obzirom da je pozicija tekuće pričuve znatno smanjena i vjerojatno je ministar napravio procjenu i logičnu procjenu da ne treba 200 i još nešto milijuna držati u zalihi itd., a može ih bolje iskoristiti za nešto drugo, ali moramo valjda nekakvim amandmanom predvidjeti troškove ovih vala izbjeglica. Mi ne znamo koliko će to trajati. Pa vidjeli ste što se jučer dogodilo, Crveni križ je ostao bez hrane, uskoro će Ministarstva gospodarstva i robne rezerve imati problema. Prema tome, amandmanom na rebalans proračuna se to mora predvidjeti. Još jedna stvar o kojoj nažalost ne govorimo jer se previše fokusiramo na ovaj dio proračuna, a premalo izvanproračunskim korisnicima, a to je onih 800 milijuna kuna koje je uzeto HAC-u. 400 milijuna ide HŽ-u, a 400 milijuna Hrvatskim cestama. Pa vidite da se svake godine kontinuirano plan Hrvatskih cesta smanjuje, a kontinuirano se svake godine povećavaju jamstva HŽ-u. dakle HAC je već ostao po prilici preko dvije milijarde kuna je izgubio, a ovi nisu ništa napravili to je onda dupli trošak, to je onda trošak od preko 4 milijarde kuna. Branko Hrg, replika. izmjenama financijskog plana Hrvatskih cesta planira 102 milijuna kuna maknuti ŽUC-evima onda bi došli na još povećanja cifre za smanjenje lokalnoj samoupravi. Ovdje je zanimljivo da je ministar resorni već pred dva mjeseca izmijenio pravilnik i ukinuo novce prije nego što su donijete izmjene plana. Ali javio sam se ustvari za repliku zbog vašeg navoda da se rashodi za zaposlene povećavaju. I sada ima jedna vrlo zanimljiva stvar, ima pozicija recimo u Hrvatskim vodama gdje se rashodi za zaposlene smanjuju za milijun kuna i oni tako smanjeni su još uvijek 22 milijuna 657 tisuća 750 kuna veći nego što su bili rashodi za zaposlene 2011.godine. I sada kada to malo gledamo stvarno si postavim ono pitanje koje ste vi rekli, gdje je kvaka. A s jedne strane se priča da se smanjuje broj zaposlenih s druge strane mi znamo da se prostori čak i oni arhivski prostori gdje je bila arhive u Hrvatskim vodama pretvaraju u kancelarijske prostore i sada dobijemo podatak da se taj iznos za plaće u Hrvatskim vodama ovako drastično povećava. Dakle očito je da se na papiru ipak neke stvari ne mogu skrivati koje se dnevno puštaju van u javnost očito izokrenute, očito ne odgovaraju činjenicama i istini. Pa evo zanimljiva stvar znači tamo gdje se smanjuje i tamo se je drastično povećalo. Da kolega Hrg, ja mislim da svima nama fali još 15 minuta da raspravljamo o financijskim planovima izvanproračunskih korisnika. Zašto? zato što oni raspolažu sa preko 8 milijardi kuna, a 8 milijardi kuna koje mnogim jedinicama lokalne samouprave život znače i 8 milijardi kuna koji itekako utječu na životni standard hrvatskih građana. Međutim da možda ja u svojoj raspravi nisam se dotaknuo tih fondova možda bi netko spomenuo ili ne bi spomenuo, ali ja ću u svojoj pojedinačnoj raspravi pokušati isprovocirati raspravu oko nekih stvari. jel kažem meni je nelogično da vi ste spomenuli plan Hrvatskih cesta da se on smanjuje 152 milijarde kuna. Pa zar su stvarno one ceste koje su sa razine županije i države prešle gradovima na obavezu održavanja, to su one bivše državne ceste, zar stvarno gradovi kojima su uzeti tako i tako novci ne trebaju dio ovih sredstava od 152 milijarde da pokrpaju te ceste. Ista priča je i sa Hrvatskim vodama. Ali kažem, najveća enigma mi je financijski plan

a istovremeno u onome zbirnom planu kaže da su mu prihodi i rashodi identični u lipu. Možda i mi ubuduće da tražimo kada se raspravlja o državnom proračunu da ova rasprava bar u ime klubova traje malo duže da možemo obuhvatiti sve jer ponavljam, ovih pet izvanproračunskih korisnika ako im dodamo još Hrvatske autoceste itekako utječu na životni standard naših građana, itekako pokazuju kako se koja politička opcija odnosi prema pojedinim gradovima i općinama, tj. koja je politička opcija na državnoj razini, a koja na lokalnoj razini takva je i podjela para. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. i da se zapravo nije dogodila decentralizacija nego se dogodila centralizacija kao što su to rekli neki moji prethodnici. Činjenica jest da je oduzeto najmanje milijardu 800 milijuna kuna jedinicama lokalne samouprave i da za taj iznos zapravo danas imamo povećanje prihoda državnog proračuna. I to jest činjenica ali ostaje konkretan i jasan pokazatelj da su jedinice lokalne samouprave danas u puno goroj situaciji nego što su ikad bile. Ne mogu investirati. Umjesto da su te jedinice lokalne samouprave investirale u nove vrtiće, u nove škole, u nove domove umirovljenika, u nove športske dvorane za djecu, danas imamo povećanje državnog proračuna, ta sredstva idu za povećanje materijalnih troškova.

Pa ja mislim da je vrlo jasno. Fond za zaštitu okoliša zajedno sa ministarstvom je uselio u novu zgradu. Troškovi te zgrade iznose 30% više nego što su do sada iznosili troškovi usprkos svim obećanjima da će to biti manje. Imamo činjenicu da je državna revizija ustvrdila da su troškovi najma povećani za 30% a to je jedan od primjera. Ostale primjere ja mislim da ne trebamo previše tražiti da je vrlo jasno. Ali generalno jasno je, intencija Vlade zapravo da zagluši jedinice lokalne samouprave. To je najgore od svega i da se standard građana na taj način urušio. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Matušić, u onom trenutku kada je gro odluka i zakona o financiranju i funkcioniranju jedinica lokalne samouprave otišlo ispod okrilja ministra financija

ministar regionalnog razvoja branio Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, to je uvijek radio Ministar financija. Ministar financija određuje i donosi, zapravo predlaže Vladi smjernice fiskalne i ekonomske politike temeljem kojih jedinice lokalne samouprave rade proračun. Ono što je vrlo bitno i što je Ministarstvo regionalnog razvoja trebalo napraviti a nije napravilo a to je da u sklopu regionalne politike Europske unije pripremi jedinice lokalne samouprave i praktički vodi kompletnu politiku oko povlačenja sredstava za za ravnomjerni regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj, toga se Ministarstvo regionalnog razvoja nije prihvatilo nego se prihvatilo kolača koji je bez obzira što možda ja malo sentimentalno,

jedinici lokalne samouprave će ostati preko 2 milijarde kuna. I kada pogledate financijske planove izvanproračunskih korisnika onda je taj iznos daleko veći. I to je onaj bućkuriš koji se radi koji se naprosto nije smio napraviti. Kolegice i kolege, s obzirom da mnogi od vas pitate o nastavku zasjedanja. Nastaviti ćemo u ponedjeljak 21. rujna u 14. sati sa objedinjenom raspravom o Konačnim prijedlozima zakona, izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. S pauzom ćemo raditi. A zašto ne U ime Kluba nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Dobro, svi mi znamo da je ključ ovoga zakona ili bolje rečeno ključ ovoga rebalansa, to su ovi zakoni koje smo usvojili prošli petak, znači bolje rečeno ovaj set socijalnih mjera o kojima je bilo riječi. 127 tisuća socijalno ugroženih dobiti će ove vaučere od 200 kuna za struju, tisuće osoba dobiti će veću osobnu invalidninu, za 103 tisuće 800 radno nesposobnih samaca i djece samohranih roditelja povećana je zajamčena minimalna naknada, tu se preraspoređuje onih 26 milijuna kuna, 73 tisuće zaposlenih u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju dobilo je dodatak na plaću, to je negdje 190 milijuna kuna iz proračuna, to treba naglasiti bolnica. Tamo je onda još ovih 1300 znanstvenih novaka dobiva posao, to je sve skupa negdje sa svima ostalima u školstvu 200 do 400 milijuna kuna. tisuća građana ispunjava uvjete iz budućeg Zakona o osobnom stečaj. Za troškove iz sudskih postupka, iz proračuna bi trebalo izdvojiti nekih 10,5 milijuna kuna, 63 tisuće ljudi s kreditima vezanih uz švicarac mogu računati, znači može se i u samome proračunu jer će banke plaćati manji porez i to bi moglo biti negdje oko 300 milijuna kuna godišnje. Sve ove mjere a i niz drugih razumljivo da iziskuju rebalans proračuna. Ima tu ja se usuđujem kazati jedna nelogičnost. 73 tisuće djelatnika u zdravstvu dobiti će ovaj dodatak na plaće i to je pohvalno i ja to apsolutno pozdravljam ali me čudi što učitelji neće i to jednostavno nije fer. 5801 kuna to je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj. 4931, to je prosječna plaća u osnovnim školama u Hrvatskoj a 5274 kune je prosječna plaća u srednjim školama. Znači i jedna i druga prosječna plaća recimo profesora u srednjoj školi ili učitelja je manja od prosječne plaće Republike Hrvatske. Rekoh to nije fer. I zato učitelji najavljuju štrajk. Mislim da bi trebalo štrajk izbjeći i da bi na neki način trebalo pronaći modus da se osigura tih 4% povećanja tih plaća. Je, tih 4% to bi bio ako se ne varam ekvivalent negdje od 150 milijuna kuna. Ministarstvo obrazovanja iz ovog rebalansa vidimo da će dobiti dodatnih 280 milijuna kuna, al to ide uglavnom za nove škole, to ide za jubilarne nagrade koje se moraju isplatiti jer su sindikati uspjeli u sudskim sporovima. Jasno je ovo o čemu govori kolega Šuker što će se dogoditi, da će na neki svojevrstan način i dio jedinica lokalnih samouprava biti zakinuti. Vlada se pohvalila da je u prvih 8 mjeseci naplatila 3,2 milijarde kuna više poreza no što je to uspjelo lani i time se pokriva ovaj spomenuti socijalni paket, ali ponavljam želim vjerovati da je moguće pronaći i tih 4% za naše učitelje odnosno nastavnike ili profesore. Točno je, u Hrvatskoj pada broj zaposlenih, pada i broj nezaposlenih i sada si stvarno čovjek postavlja sebi pitanje i u ovoj migrantskoj krizi koje će mjere, između ostalog Hrvatska poduzeti da mladi ljudi se ne iseljavaju a vidimo da nema takvih stavki u ovom proračunu. Ja ne mislim da naše mlade ljude treba nadomjestiti ovim migrantima, migrantima valja pomoći ali jasno apsolutno zaustaviti taj nekontrolirani ulazak. Koliko će nas ta migrantska kriza koštati? Ona bi trebala na neki način biti iskazana i u proračunskim stavkama. Što ako ove godine ovdje ″zimuje″ 50, 60, 70 ili više tisuća ljudi. Danas čitam u nekim medijima da Europa u Azilantskom i migrantskom fondu, zamislite, ima velikih basnoslovnih 71 milijun eura, ali za period 2014.-2020., znači godišnje negdje oko 12 milijuna eura. toliko nas je koštalo tako reći ovaj stampedo, ova invazija, ovaj desant na Hrvatsku koji se dogodio u ovih zadnjih 24 sata i još kažu da su pripremljeni. Ali onda nam ovi iz Europe dodaju da bi problem u Hrvatskoj mogao biti puno veći nego u Mađarskoj, Italiji ili Grčkoj. Da li postoje određena sredstva da to jednostavno funkcionira? I sad još jednu stvar, ja vas uvjeravam, nitko od nas u bilo kojoj drugoj zemlji, da nemamo auto, ne može s jednog kraja te neke zemlje na onaj drugi doći u roku od 8 sati, a da nas netko ne bi recimo navodio. Ja tvrdim da to što se dogodilo tijekom jučerašnjeg dana kad je u 8 sati jedan dobar dio ljudi prebačen ili se prebacio sam s istoka na zapad Hrvatske to mogu samo odraditi vojno obučene osobe. Pa zar nije sve bilo jasno kada je najprije stiglo 60-ak žena, djece sa par, ja kažem logističara, muškaraca, pa kad su shvatili kako sustav ne funkcionira onda je nastao stampedo. Ali pustimo sada te moje ocjene. Ide zima, ulazaka u Hrvatsku će biti možda na desetine tisuća ljudi i biti će sa zimom i bolesti. O tim ljudima treba voditi računa koji su ovdje zatečeni, treba im Sada čitam, dio izbjeglica koji je jučer stigao u Beli Manastir tijekom noći i jutra zaputio se prema Osijeku odakle s autobusnog i željezničkog kolodvora pokušava doći do Zagreba. Nitko ne zna koliko zapravo migranata ulazi u Hrvatsku. Registrirano je 13200, ali je broj premašio 20000. U Belom Manastiru i Tovarniku je više migranata nego stanovnika i da ne citiram dalje. Tko će pomoći lokalnoj samoupravi u istočnoj Slavoniji? Pa mislim o tome mi trebamo danas razgovarati, pa ako je potrebno ostati ovdje i subotu i nedjelju i na jedan adekvatan način pripremiti rebalans ovoga proračuna. Javljaju mi sada ljudi, nisam to pratio uživo, da je premijer govorio i kažu otprilike je počeo govoriti kao i ti pred tri još mjeseca, dobro jutro predsjedniče i to govori da smo jednostavno podcijenili ovaj humanitarni problem, ali još uvijek ima prostora, ne znam da li ima vremena ali barem financijskog svakako da, da se jednostavno sa tim problemom počnemo ozbiljno baviti. Ono što je isto tako zanimljivo to je broj nezaposlenih. Broj nezaposlenih u kolovozu je pao za 1,2 tisuće na ukupno 256748 osoba što je najniža razina nezaposlenosti u kolovozu od 2009. godine. Međutim, isto tako kako pada broj nezaposlenih rapidno pada i broj zaposlenih. To je još ja bih rekao veći problem i o tome svakako treba naprosto progovoriti. Od ožujka do kolovoza broj nezaposlenih pao je za 73000, dok je u istom razdoblju lani pazite smanjen za 94500 i to je smatraju neki neočekivan podatak u kontekstu nešto povoljnijih pokazatelja gospodarske aktivnosti i ajde recimo dobrih pokazatelja turističke sezone, te jednog snažnijeg zapošljavanja u ne znam prošloj godini. Jasno je da ima dobrih podataka. Njih treba apostrofirati, ali neki podaci upozoravaju. Mi u zemlji imamo negdje oko 20% siromašnih, a javni dug sa 38,9% bruto društvenog proizvoda 2008. ili 63,7% 2011. narastao je na gotovo 90% ili narast će na 90% koncem ove godine. To je jedan koji isto tako upozorava i koji naprosto ja bih rekao nadilazi volju, sposobnost jedne ili ne znam bilo koje Vlade. Kreditni rejting pada i da s ne dogodi da i ove mjere oko švicarca koje hvala bogu smo svi jednoglasno prihvatili, odnosno zajmova Raiffeisen banaka da to ne bi slučajno dovelo do, raiffeisen krediti sigurno neće do pada vrijednosti kune. Nisam mogao vjerovati da na primjer jedna bankrotirana Grčka koja je na bankomatima dopustila da se ljudi koriste sa 60 eura dnevno ima bruto društven proizvod na godišnjoj razini od 1,4%. Naš je bio u drugom kvartalu 1,2%. Daj Bože da bude ovaj predviđeni od 1,1% na godišnjoj razini. Želim vjerovati da on može rasti i u ovom trećem kvartalu. Drugo što je isto tako zanimljivo, a o čemu je govorio i ministar financija pred neko vrijeme kad je i sam spomenuo da su poduzeća i građani u Hrvatskoj čak zaduženiji od onih u Grčkoj. Prema podacima EUROSTAT-a 2013. godine dugovi, znači privatnog sektora su iznosili 143,7% bruto društvenog proizvoda, a u Grčkoj 135,6%. Jasno zaduženost Grčke je veća jer privatnom dugu treba pridodati i onaj grčki javni dug od 177% bruto društvenog proizvoda, a naš dug dug je negdje oko 88%. I doslovce citiram ministra Lalovca kada je rekao da su naše kompanije građani zaduženije od Grčke i onda navodio podatak da dug hrvatskog hrvatskog privatnog sektora iznosi više od 420 milijardi kuna. Znači, ako tom dugu pribrojimo i ovaj javni dug od brat bratu 300 milijardi kuna na današnji dan to je negdje oko znači 710, 720 milijardi kuna do kraja ove godine. Znači imamo po tom pitanju ozbiljan, ozbiljan prlbem. Jasno trud vlasti treba na neki način i nagraditi, ali istina nije uvijek crno bijela. Raduju podaci oko većega izvoza. Čini mi se izvoz je veći u usporedbi s lani negdje 4,6 milijardi kuna. Ali je istina je isto tako da na brodove u tom periodu što samo govori da je dio brodogradilišta mjerama vlasti saniran otpada, znači kad govorim o izvozu oko milijardu kuna. I za kraj još jedan možda samo podatak. Koliko god da imamo dobrih rezultata imam dojam da nas neke zemlje po svojim financijskim podacima koje su bile daleko, daleko iza Republike Hrvatske naprosto prestižu što nije dobro. Prije pet godina Hrvatska je bila nešto malo siromašnija recimo od Litve koja nas je pretekla 2007. godine, ali je bila bogatija od Letonije, Turske, Rumunjske. Tada smo pripadali onom konvergencijskom klubu u kojem je bila Poljska, Mađarska, Litva, Letonija, Estonija s time da je Hrvatska 2000. godine bila bogatija od svih tih zemalja osim od Mađarske. 2015. godine Hrvatska je siromašnija od svih navedenih zemalja koje su očito promijenile svoj konvergencijski klub i sad konvergiraju konvergiraju relativno bogatoj Sloveniji i Češkoj. Letonija je Hrvatsku prestigla 2011. godine, a Rumunjska će nas prestići iduće 2016. godine, a za desetak godina to će učiniti i Bugarska. Gospodo imamo problema, zato glavu skupa. Ali prije svega moramo pronaći kapacitet da možemo pratiti ovu migrantsku krizu na tlu Republike Hrvatske. Dražen Đurović, replika. koja je u ove 4 godine manje-više bila prisutna u svemu. U ovom slučaju prisutna je u toj imigrantskoj krizi, ponovno salto mortale. Pa premijer sada nudi da će sve te imigrante otputiti slobodno prema Mađarskoj. Naravno Mađarska koja je puno bolja od Hrvatske prati tu situaciju, već rasteže žicu na onih 41 km kopnene granice sa Republikom Hrvatskom. Već su je počeli, tako da ni taj plan praktički neće uspjeti. Hrvatska skoro pa se našla u klopci nesposobnosti i potpunog nepraćenja vanjsko-političkog konteksta u kojem se ove stvari događaju. Danas je premijer i otkrio otkrio politiku Grčke i ostalih država. Mislim gdje su mu službe? Da li ova država ima svoju vanjsku politiku uopće? Da li prati procese na Bliskom istoku? A da ne govorimo da se to u konačnici i reflektira i reflektirat će se ne samo na ugrozbu hrvatskih nacionalnih interesa, već zapravo i na ugrožavanje hrvatskog državnog proračuna to je sigurno. I dobro ste primijetili da ni na koji način Vlada na to nije anticipirala ni u državnom proračunu, ali naravno kao što nije u nijednoj svojoj politici tako nije ni u Hrvatskom državnom proračunu. Dakle, Hrvatska debelo kaska, nema nikakvog odgovora sav teret se zapravo konačno sveo praktički na one jedinice lokalne samouprave u Slavoniji koje poharane ratom i gospodarski uz propalu poljoprivredu najviše, vlastite migracije vlastitog stanovništva, sad konačno trpe teret i ovih imigranata. Jedna je vijest da je od svih tih 20-ak tisuća ljudi ukupno 1 osoba zatražila azil u RH, vjerojatno će to Zavod za statistiku bilježiti kao pozitivan saldo migracije. Damir Kajin, odgovor na repliku. sama sebi bez pomoći Vlade jednostavno ne može nositi. U to se trebamo uključiti svi kao što se uključuje Bandić odnosno Grad Zagreb. Znači i Istra i Primorsko-goranska županija i Šibenska i Splitska i dole Dubrovačka i da ne nabrajam sve ostale. Točno ste primijetili, svi to danas jednostavno pratimo iz sata u sat, Mađarska je počela rastezati žicu prema Hrvatskoj. To što premijer misli da može usmjeriti migrante prema Mađarskoj neka okači mački o rep. Tri mjeseca je ova zemlja vodila kampanju, ili vlast pardon, na izbjeglicama, pozivala izbjeglice i ovi novinarski pendreci nisu udarali pendrecima nego kemijskama ili ne znam računalima po svima onima koji su se usudili glasno upozoravati na ove probleme. Neću vam reći i neću vam spominjati što sam ja kroz sve to prolazio, od uplašenog fašista pa sve tamo do Eichmanna. No, ja se najviše plašim nečega drugoga, ako migranti dođu do BiH i ako tamo zimuje nekoliko desetina tisuća ljudi tek to će postati klopka za RH. I ova Vlada nema prostora nego što je moguće prije stupiti u kontakt s Beogradom, Sarajevom, Skopljem, ne znam sa ovim zemljama i jednostavno pokušati iznaći neki modus kako taj problem naprosto razriješiti. Problem je ozbiljan, mi ćemo ove zime ovdje imati 50, 60, 70 tisuća ljudi. Slovenci su rekli nećemo primiti nitijednog migranta, oni su vaš problem. A Hrvatska kako je organizirana pokazala je da se s tim problemom ne može nositi. Krešimir Bubalo, replika. ali gledajući ovaj rebalans vidimo da rebalans ne vidi što se događa u Slavoniji i Baranji, ne vidi što se događa u Belom Manastiru na prostorima Osijeka i cijele Slavonije i Baranje. Sigurnost građana je itekako važna. No, kada vidite poziciju Ministarstva unutarnjih poslova koja se reže za 78 jer je ona 329 418, a posebice nas u HDSSB-u zabrinjava pozicija K553026 izgradnje kapaciteta u području azila, viznog sustava i ilegalnih migracija koja se reže za 20%. Prema tome, ovaj rebalans ne vidi što se događa na terenu i zato im moramo otvoriti oči upravo kroz ovu raspravu. **Kajin, Damir (ID - DI)** Apsolutno ako je nešto politika to je proračun. Sve politike se mogu iskazati kroz ovih tisuću i tisuću stavaka. Iz Hrvatske je u zadnjih 4, 5 godina otišlo gotovo 100 tisuća ljudi. Najbolnije u svemu tome je prošla ili najveći teret opet podnosi Slavonija. I to je činjenica. Čini mi se u godinu i pol dana negdje preko 30 tisuća ljudi. Sela, gradovi gotovo da ostaju prazni. Tko u ovoj zemlji u zadnjih tri mjeseca osim što je pozivao izbjeglice je jednu riječ rekao o problemu tih naših ljudi koji bježe trbuhom za kruhom u Njemačku, Kanadu, Australiju i tome Ma ne odlaze samo iz Slavonije, odlaze i iz Istre. Ali najviše apsolutno iz Slavonije. I o tome treba isto tako progovoriti. Danas sam naišao na podatak da Europa u azilantskom imigrantskom fondu, ma gledajte cinizma, a milijuni ljudi su pomjereni, ima 71 milijun eura za period 2012-2014, 12 milijuna eura godišnje. I oni kažu pa moći će, ne oni nego naši eurozastupnici govore o tome kako ćemo se mi od tih 12 milijuna eura godišnje moći namiriti. Pa u kakvom oni to svijetu žive za svojih 8, 9 ili 10 tisuća eura? Da li su oni naprosto svjesni što se zbiva u ovoj zemlji ili naprosto se prave kao neki koji sjede samo preko puta i kažu problem u Hrvatskoj, to je jedino što vjerujem Bruxellesu, može biti daleko veći, ozbiljniji nego u Mađarskoj, Italiji ili Grčkoj. Imamo problem i sa tim problemom očigledno zakazali smo. Htjeli su pojedinci voditi predizbornu kampanju i sad im se sve to naprosto srušilo na njihova leđa. Hvala lijepo. Kolega Kajin i vi i ja smo upozoravali na ovo što govorite. Vi ste rekli da ste bili optuženi raznim imenima i nazivani pogrdnim od fašista pa ne znam ni ja do kuda. Ali nažalost situacija je takva i vidimo upornost evo i danas, možda vi niste gledali možda ste bili negdje vani, konferenciju za tisak hrvatskog premijera koji govori da će Hrvatska da kažem ekspedirati izbjeglice koridorima prema drugim zemljama. Kao da je gluh i slijep na odluke Slovenije, Mađarske, Austrije, Njemačke koji su zatvorili svoje granice. A kud će ih ekspedirati? I doći ćemo do te situacije o kojoj vi govorite da će za zimu ostati u Hrvatskoj kako vi kažete 60 ili 70 i ne znam ni ja koliko tisuća migranata koji će se kaotično vrtjeti po Hrvatskoj i Hrvatska će biti naravno zbog humanosti i zbog svega onoga što gospodin premijer obećava jel' dužna zapravo brinuti o tim ljudima. To sasvim sigurno ima veze sa proračunom RH koji je na ovoj poziciji koju je kolega Bubalo rekao smanjuje kaže, izgradnja kapaciteta u području azila viznog sustava ilegalnih migracija sa 10 milijuna sredstava na 8 milijuna. A potpuno podržavam i onaj drugi dio kada je bilo govora, kada ste govorili o plaćama u osnovnim i srednjim školama. Zaista je sramotno i nije ni čudno da ljudi odlaze upravo, naravno ako je prosječna plaća u osnovnim školama 4200, a u srednjim 5200, a 95% zaposlenika je sa visokom školskom spremom, dakle nastavnika, profesora, magistara struke da ljudi odlaze van. U Brodsko-posavskoj županiji je ispisano, da vam kažem taj podatak, dakle ispisano je 245 djece iz škola osnovnih škola, 245 djece. Oni su sa roditeljima otišli u inozemstvo, nigdje drugdje. Hvala lijepa. Mi ćemo te ljude morati zbrinuti i to je valjda svakome danas jasno. Pa jučer je slovenski premijer otvoreno rekao da naši dužnosnici ne govore istinu i da oni neće primiti nikoga. Ako se ja ne varam od riječi do riječi parafrazirao sam ministra Ostojića. Slovenski ministar odnosno ministrica unutrašnjih poslova rekla je mi nećemo primiti nikoga. Mi se s vama nismo oko ničega dogovorili a koliko će ih primiti Mađarska to najrječitije svjedoči činjenica da su počeli graditi zid prema Hrvatskoj dužine 70 70 ili 41 kilometar, nije bitno. Bit će brzo i 70 kilometara. Jasno je da nema nikoga od nas koji ne suosjeća sa tragedijom tog narod i nije bitno da li je riječ o Pakistancima, Alžircima, Sirijcima, Irancima, ne znam ni sam Eritrejcima jer smo i sami nešto slično prolazili. Ali problem je u tome kada u Hrvatskoj ne smijete izgovoriti istinu. Ja tvrdim da smo imali vremena i da se ovo nije smjelo dogoditi. Dogodilo se između ostalog jer se ovo pitanje željelo iskoristiti za izbore. I nije to pitanje podizala opozicija nego su to pitanje otvarali ljudi u vlasti. I prije sam se isto tako upitao pa tu se vidi da je sve to projekt, kako ljudi u 8 sati iz jednog kraja Hrvatske istoka mogu doći do zapada? Pa ko to njih navodi? Dajte, da mi nemamo automobile, pa ko bi u tih 8 sati mogao doći s jednog na drug kraj? A država ih nije prevozila odnosno organizirala. Pogledajte u onih prvih dva autobusa žene i djece zajedno sa nekoliko logističara koji su došli. Mi smo se normalno opet počeli svi plakati itd. i suosjećati s djecom jer treba ali zapravo samo se pripremio teren za ovo što se više ne da kontrolirati. Ja ne mogu shvatiti da obavještajna službe su tako naivne. To treba sve raspustiti. Pa da se vratimo sada na rebalans proračuna. U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Milorad Pupovac. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici Hrvatskog sabora. Bez obzira na sporenja koja su razumljiva kad je posrijedi donošenje proračuna i rebalansa proračuna u ovom domu. Ovaj rebalans proračuna je očito indikator popravljanja ekonomske situacije u našoj zemlji. Ovaj rebalans proračuna je također indikator činjenice da su neke ekonomske mjere, neke financijske mjere, fiskalne mjere bolje je reći koje je Vlada donosila u proteklo vrijeme počele davati rezultate. U sinergiji sa povoljnim okolnostima u našem okruženju, mislim na okruženje EU posebno zemalja s kojima Hrvatska najaviše posluje, s kojima ima najintenzivniju i najveću ekonomsku, materijalnu, robnu i financijsku razmjenu. Očito su stvorile se mogućnosti da bi Vlada izašla sa rebalansom koji s jedne strane donosi povećanje rashoda za 1 milijardu i 800 milijuna kuna a s druge strane istovremeno jamči zaštitu od daljnjega povećanja deficita RH. To je dobro, dobro je zbog toga što pozicija RH, zbog toga što neće biti povećanja deficita nije ugrožena i njome se ne riskira, a s druge strane povećanjem određenih rashoda sigurno će biti od koristi ne samo za one koji će od tih rashoda imati imati korist nego i za daljnji ekonomski oporavak RH posebno za povećanje potrošnje. Dakle, prihodi od PDV-a za 750 milijuna kuna, prihodi od dobiti za 440 milijuna kuna time što je ona reinvestirana, prohodi od posebnih poreza i trošarina 650 milijuna kuna, opravdavaju ovo povećanje kao što naravno i opravdavaju odluku Vlade da jedinicama lokalne i regionalne samouprave od kojih velik broj zapravo bio teško pogođen restrikcijama koje su bile uvedene omogući da imaju koliko toliko povoljnije okolnosti za svoje djelovanje posebno mislim na općinske jedinice, jer mislim na lokalne jedinice samouprave, prije svega mislim na općine. 210 milijuna kuna nema nikakve sumnje da će biti značajna injekcija općinama od kojih velik broj trpi već godinama ozbiljne, recesijska, ali istovremeno i restriktivne mjere koje je Vlada uvela kada su posrijedi rashodovne strane i kada je posrijedi fiskalna politika na tom području. S druge strane indeksacija odnosno usklađivanje mirovina je nesumnjivo nešto što je neophodno za naše građane s obzirom na činjenicu da imamo velik postotak građana koji imaju vrlo niske i vrlo male mirovine, a s obzirom na stopu porasta cijena, stopu životnih troškova, ukupnih životnih troškova bilo je vrijeme da se izvrši ova indeksacija i ovo povećanje od 133 milijuna predstavlja sasvim sigurno značajnu mjeru kako za povećanje njihovih životnih uvjeta tako istovremeno i za povećanje njihovih mogućnosti i participacije u ukupnoj potrošnji. I s te strane pozdravljamo također i mjeru da se poveća izdvajanje za dječji doplatak za 90 milijuna kuna, kao i povećanje koje je predviđeno za zaposlene u posebno dva osjetljiva ministarstva kao što je MUP i Ministarstvo obrazovanja. Mi jako dobro znamo da ta ministarstva rade u okolnostima, posebno djelatnici MUP-a, posebno učitelji i nastavnici u školama, okolnostima koje su posebno otežani i to ne od jučer nego, ne u posljednje 4 godine nego rade u posljednjih 25 godina.

nešto je manje nego u vrijeme ratnih okolnosti, ali i dalje rizici rada predstavnika MUP-a su ozbiljni. Njihovi prihodi nažalost ne prate te rizike. Isto vrijedi za nastavnike i za učitelje po školama. Njihov rad je nažalost obezvrijeđen kao i njihova uloga u odgojnom i obrazovnom procesu i društvu općenito i to ne samo u društvu općenito nego nažalost jako često i kod roditelja, a nerijetko i kod djece. I iz tog razloga mi se čini da je opravdano da je ministarstvo odnosno država posegla za ovom mjerom kao što je posegla za mjerom da osigura Ministarstvu obrazovanja dodatne mogućnosti i dodatna sredstva za nagrađivanje onih koji su svojim radom posebno ističu, bilo tokom svojeg životnog vijeka, bilo u svojim postignućima koje su osigurali inovacijama u radu sa djecom i doprinosima ostvarivanju

želim ovdje istaći još jedanputa kao što smo to isticali prilikom ranijih proračuna i rebalansa proračuna jesu sljedeće dvije stvari koje nas brinu i koje nažalost ni ovim proračunom nisu obuhvaćene na adekvatan način niti riješene na adekvatan način. Od 20 jedinica lokalne samouprave na području RH 15 jedinica je bilo, nadam se da tako nije ostalo u ovoj godini i u prošloj godini, 15 jedinica lokalne samouprave među 20 najnerazvijenijih jedinica, 15 jedinica lokalne samouprave su one u kojima je srpsko povratničko stanovništvo većinsko. I kada mi tražimo da se područja povratka kada mi tražimo da se područja povratka tretiraju posebnim razvojnim mjerama, imamo na pameti tu činjenicu da je riječ o povratničkim područjima i za pripadnike hrvatskoga i za pripadnike srpskog naroda. Mi znamo da je djelomično riječ o povijesnim razlozima, djelomično o ratnim razlozima, ali ne možemo dopustiti da se takva situacija prolongira i ne možemo razumjeti zašto Vlada i zašto pojedina ministarstva, posebno Ministarstvo regionalnog razvoja ne osigura potrebne mjere simboličke. Riječ je o 6, 7, 8 ili 10 milijuna kuna za infrastrukturne potrebe bez kojih te jedinice lokalne samouprave a) nemaju pretpostavke za normalan život ljudi, a b) nemaju nikakvih pretpostavki za ekonomski razvoj, ukoliko neće imati vodu, ukoliko neće imati ceste, ukoliko neće imati struju struju na koju ću doći kasnije, ukoliko neće imati druge socijalne i infrastrukturne mjere onda toga razvoja nažalost neće moći biti. I onda se nemojmo čuditi što ljudi odlazi ni iz Gračaca, ni iz Lapca i nemojmo se čuditi što odlaze i jedni i drugi i doseljenici i povratnici i Hrvati i Srbi ako takvih mjera nema. A zašto ih nema? Pa zato što postoji pa tamo nema baš nekih glasova, pa tamo vaših nema nekakvih mogućnosti. Pa neće ih ni biti ako ih nećemo stvarati. Ovdje trošimo toliko vremena na raspravu o migracijskim okolnostima u kojima smo se našli koja će trajati mjesec, dva dana, a ovo traje godinama i tome ne posvećujemo pažnju. ja molim gospodine ministre da se učini što je moguće da se taj problem riješi, sistemskim rješenjem jer je sada za njega kasno, ali rješenjem koje će ovaj rebalans osigurati. Drugu stvar koju želim reći, već 10 godina većina od 260 i nešto ljudi koji čekaju priključke na struju u posljednje 4 godine nisu dobili lipe da bi se njihovi domovi domovi priključili na struju, iako zakon kaže da u roku od 30 dana nakon završene obnove te kuće trebaju biti priključene, iako zakon kaže da onaj korisnik koji je prije rata imao pretplatu na struju i čiji stambeni objekti su bili priključeni na struju ne moraju plaćati naknadu. U međuvremenu je netko u HEP-u ili gdje smislio inačicu da sve što prelazi cijenu izgradnje mreže od 50 tisuća kuna da HEP to ne može raditi to će raditi država. Pa što je HEP? Privatna firma. Država bi trebala graditi priključke za nekoga tko bi trebao osiguravati sam te iste priključke. Ili s druge strane da ako netko 3 godine nije koristio električnu energiju i nije plaćao račune da taj onda mora ponovno to plaćati. Pa kako ako je bio u izbjeglištu? Pa kako ako mu je kuća bila razorena i obnovljena tek nakon tolikih godina? Pa gdje ti ljudi žive? U kojoj i u čijoj državi? Ili oni možda imaju neke posebne mjere i posebno razumijevanje za to ljude? Ako imaju to je diskriminacija. Ako nemaju onda nemaju nikakvog obzira za to što su potrebe građana potrošača električne energije. Mi molimo kao što sam molio ovdje dok je ministar bio gospodin Linić da se to pitanje riješi. Ukoliko se to pitanje riješi mi nemamo moralne osnove za participaciju u daljnjoj raspravi i odlučivanju o ovome rebalansu. Nemoralno je da se ljude drži 10 godina bez priključaka, protivno zakonu, protivno propisima. A i nemoralno je da ova Vlada 4 godine to ne uspijeva riješiti. Ne govorim vama gospodine ministre jer s vama sam proveo najviše sati razgovarajući o toj stvari. Ali oni koji su obećali da će to riješiti a riječ je o ministru Vrdoljaku prije 2 godine i riječ je o ministru Grčiću također prije 2 godine. Oni to nisu riješili. E sada ako oni ne vode računa o svojoj moralnoj obavezi ja i moj klub smo to dužni voditi. I ovdje vam kažem da mi iz moralnog odnosa prema potrebama tih ljudi ako se to pitanje ne riješi na adekvatan način mi nećemo moći sudjelovati u ovome. Zahvaljujem. Hvala. Replicirao bih se na ovaj prvi dio što ste govorili o porastu za plaće MUP-a i Ministarstva prosvjete. Prema nekim podacima u MUP-u Republike Hrvatske danas radi, ukupno je zaposleno 3 puta više ljudi nego što je bilo u …/Govornik se ne razumije./… RH prije nastanka Hrvatske države. Također prema tim podacima najveći dio tih ljudi koji danas rade nije se povećao broj onih djelatnika MUP-a koji rade na poslovima sa građanima iz vama već se zapravo znatno podebljalo ukupna administracija MUP-a, gotovo je nevjerojatno da mi danas kao demokratska Hrvatska država trebamo nekoliko puta više ukupno zaposlenih u tom sustavu nego što ih je bilo prije nego što je nastala Hrvatska država u komunističkom sustavu. To je jedno. Pa i taj rast plaća mislim da je u većoj mjeri zapravo kumuliran stalnim povećanjem broja zaposlenih nad tim poslovima nadogradnje a zapravo da budem posve jasan mislim da sve političke strukture samo pune i krcaju i uhljebljuju pa tako i u MUP-u. I zato nisam tako optimističan ni ne bi tako blagonaklono gledao na taj rast mase za plaće u MUP-u. I druga stvar kada je riječ o prosvjeti, činjenica je da su naši razredi u odnosu na prije 10, 15 ili 20 godina znatno manji. Dakle kvaliteta može biti bolja a da mi, naši nastavnici više nemaju što ni kako raditi jer djece nema. Dakle nama se svugdje smanjuje broj djece i mi ćemo uskoro pretvoriti naš razred u osnovnim škola da u svakom ima po 8 učenika da bi uopće zadržali broj zaposlenih u tom sustavu. Prema tome i vraća se na onaj bazični problem a to je broj djece. I vi možete u naseljima gdje se vraćaju, poratne srpske nacionalnosti, većinom umirovljenici poploči zlatnim stazama svi putevi i struja ali nema djece. Nema mladosti, nema života i mislim da je to bazični problem s kojim se svi susrećemo neovisno o tome tko je kojoj nacionalnosti u ovoj državi pripadao. Potpuno se slažem sa vašim zadnjim riječima kolega. Već odavno zapravo problemi više nisu hrvatski ili srpski nego su zajednički kada je posrijedi nerazvijenost, kada je posrijedi demografska politika, kada su po srijedi neke vrste zajedničkih politika. Tu ste u pravu. Slažem se s vama i da nesumnjivo i u MUP-u i u dakle u policiji i u obrazovnom sustavu ima ljudi koji predstavljaju neku vrstu viška. Dio toga je posljedica ovoga što vi govorite, vjerojatno. Ali dio toga je i posljedica preuzetih novih obaveza. Prije rata u Srbu nije bilo ni 7 policajaca sada ih imate 70 koji čuvaju granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Prije rata u Donjem Lapcu nije bilo, bilo je dovoljno 2, 3 policajca, sada ih imate također skoro 70. Prema tome, slažem se s vama ali s druge strane očito je da su ljudi koji rade u tom poslu potplaćeni i u školama i u policiji. I ja bih te dvije stvari razdvojio. Dakle za to da im se osigura pošten život i dobro plaćen posao. Ali istovremeno da se vidi što je potrebno a što nije potrebno i da se te dvije stvari razluče. To naravno jeste djelomično i stvar Ministarstva financija ali prije svega je stvar same države da to ocijeni. I nas ovdje u Saboru. Mi nemamo nažalost, vratiti ću se na pravosuđe, na državno odvjetništvo, tamo su ljudi potplaćeni, tamo ih nema dovoljno, tamo nemaju svoju opremu. o tome da trebamo voditi brigu o tome kakvo nam je stanje u državnim institucijama apsolutno da. I kada bismo to više radili a manje pjevali ili izvikivali bilo bi puno bolje državi i bilo bi bolje nama. Nastaviti ćemo u 15 sati, prvi kolega Ivo Jelušić.